poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege

poštovana državna tajnice.

pohvaljujem,

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Nada Murganić, izvolite.

temeljem čl. 85 Ustava RH i čl. 172 i 204 Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204 Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje. Da. Poštovana državna tajnica Marija Pletikosa, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo Zakon o socijalnoj skrbi kao temeljni propis kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, stupio je na snagu 17. veljače 2022. g. Mijenjan je i dopunjen u travnju 2022. g. radi osiguravanja zaštite u sustavu socijalne skrbi raseljenim osobama iz Ukrajine. Prijelaznim odredbama navedenog Zakona o socijalnoj skrbi propisana je dužnost nadležnim tijelima da za postojeće korisnike prava na status roditelja-njegovatelja odnosno korisnike naknade za osobne potrebe koji su korisnici u trenutku stupanja na snagu Zakona odnosno 17. veljače 2022. g. provedu postupak radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za priznavanje spomenutih prava u roku od 90 dana odnosno u roku od godine dana od danas stupanja na snagu Zakona za priznavanje drugih prava. Naknade s osnova navedenih prava priznaju se s danom izvrsnošću rješenja odnosno uručivanja rješenja stranci. unatoč propisanom instruktivnom roku za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za priznavanje prava na status roditelja-njegovatelja ili njegovatelja, kao i postupka priznavanja prava na naknadu za osobne potrebe korisnika, nedovršeni postupci i neujednačena postupanja dovela se do značajnog odstupanja u početku priznavanja toga prava. Slijedom navedenog, pristupilo se izradi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi koji je sada pred vama. Izmjenom i dopunom u predloženom zakonu će se eliminirati neujednačenost u postupanju, odnosno početku korištenja prava nastala ovisno o broju korisnika i opterećenosti centara za socijalnu skrb i posljedično tome dinamici u rješavanju. Omogućit će se ujednačeni početak priznavanja prava i isplate naknade koja proizlazi iz priznatoga prava na status roditelja-njegovatelja ili njegovatelja i prava na naknadu za osobne potrebe onih korisnika kojima je pravo bilo priznato u vrijeme stupanja na snagu zakona i kojima je to pravo priznato sukladno tom zakonu. Stupanjem na snagu ovoga zakona priznavanje prava više neće ovisiti o trajanju postupka i više neće biti neizvjesnosti oko početka priznatoga prava. Također predloženi zakon prilagođava se uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Zakon se jezično i nomotehnički poboljšava. Zaključno, slijedom navedenog odnosno radi omogućavanja ujednačenog početka priznavanja prava i isplate naknade koja proizlazi iz priznatoga prava na status roditelja-njegovatelja ili njegovatelja i prava na naknadu za osobne potrebe korisnika, te prilagodbe Zakona o uvođenju eura kao službene valute predlaže se donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo više replika. Poštovana zastupnica Nikolić bit će prva. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice. Na početku ja pozdravljam upućivanje u proceduru ovakve izmjene zakona, jer se zapravo radi o samom poboljšanju odredbe Zakona o socijalnoj skrbi. Ali s obzirom da ste nam ovdje danas ja bih iskoristila priliku i upitala oko Zakona o socijalnoj skrbi, konkretnije oko članka 55. do 60. jer trenutno doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu je 600 kuna, a doplatak u smanjenom iznosu je 420 kuna. Donošenjem novoga zakona u veljači iznosi osobne invalidnine su se povećali na 1750 kuna, dok je iznos doplatka za pomoć i njegu ostao isti. Kada se donosio novi zakon bilo je rečeno da će se iznos doplatka također povećati, pa evo ja ću iskoristiti priliku da vas upitam kada možemo očekivati takvo povećanje? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana državna tajnice. **Pletikosa, Marija** Hvala lijepo. Evo učinci Zakona o socijalnoj skrbi već sada se analiziraju i nastavit će se analizirati. Također naglašavam da će s ciljem provedbe zadane mjere u Nacionalnog programu oporavka i otpornosti biti osnovana radna skupina radi izrade izmjena Zakona o socijalnoj skrbi i tada ćemo analizirati i sve druge odredbe propisane Zakonom o socijalnoj skrbi i prema potrebi ćemo ih i izmijeniti. Hvala. **Reiner, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Možemo reći da je ova izmjena zakona u stvari nastavak na onaj veliki zakon koji smo imali na raspravi krajem prvog mjeseca ove godine i odlično je da se ispravljaju određene hajmo tako reći uvjetno rečeno nepravde. Taj zakon je vrlo značajan zato što je bila financijska omotnica za provođenje zakona na razini godine milijardu i sto milijuna kuna zaista govori o tome koliko su se i u kojoj mjeri povećao jedan broj, odnosno nekoliko vrlo, vrlo značajnih naknada koje koriste naši korisnici u sustavu socijalne skrbi. A ovo bih sada povezala i naglasila da prilikom donošenja i proljetnog, a i jesenskog paketa mjera Vlade za ublažavanje energetske krize i inflacije isto tako se je znatno vodilo računa upravo o ovoj kategoriji naših građana, pa možete mi odgovoriti koje su to i u kolikoj mjeri. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana Evo pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta može ostvariti samac ili kućanstvo koje ispunjava uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca propisane propisima kojima se uređuje energetski sektor. Naknada se isplaćuje temeljem izvršnog rješenja Centra za socijalnu skrb i to u iznosu od 200 kuna do sada. Sada je to 400 kuna. Sufinanciraju se troškovi električne energije, plina, toplinske energije. I moram naglasiti da je pravo na ovu naknadu za ugroženog kupca ostvarilo gotovo 70 000 korisnika, a financiraju se sredstvima ostvarenim od solidarne naknade a godišnji iznos mjera je 300 milijuna kuna. odnosno njegovatelja. Znamo da je u Hrvatskoj udomiteljstvo u stalnom padu, a ovakvim ograničenjima koja postavlja sam zakon mi zapravo dodatno otežavamo cjelokupnu djelatnost. Ja osobno poznajem nekoliko starijih gospođa primjerice s područja novogradiškog područja. Preko 40 40 godina neke od njih brinu o štićenicima i dalje su vitalne i dalje su voljne raditi. Ali na žalost upravo zakon ih onemogućava u tome. Zašto to činimo? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana državna tajnica. **Pletikosa, Marija** Hvala na pitanju, odnosno primjedbi. Ono što je u našem fokusu uvijek to to je korisnik i naravno da sve što radimo, radimo u interesu korisnika. Cijenimo u svakom slučaju cijenimo sve što su udomitelji kroz proteklo razdoblje učinili, međutim zaista mora postojati određena granica, a evo imamo puno slučajeva baš upravo sa ovog područja novogradiškog i iz područja Vrbovca gdje ima, gdje se cijele obitelji s koljena na koljena, gdje se zapravo i prenosi bavljenje udomiteljstvom pa najčešće tu ulogu prihvaćaju njihova djeca, obitelji. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, uvažena državna tajnice. Ja ću se malo referirati na ovu dopunu kojom dopunjujete čl. 205. Kad smo raspravljali o Zakonu o socijalnoj skrbi onda nam je nekako tko može biti ravnatelj doma socijalna skrbi to u raspravi nismo baš nešto posebno naglašavali, ali mislim da imamo potrebu. Dakle, vi ste tu popisali različite djelatnosti dakle ravnatelj temeljem sada važećeg zakona može biti učitelj ili nastavnik koji ima završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti, pa mi baš nije jasno zašto ste se baš na likovnu i glazbenu, a nije onda mogao biti neki drugi koji je završio učiteljsku. Ali sad kroz ovu izmjenu i dopunu zakona vi dopunjujete i taj članak pa ga dopunjujete na način da ravnatelj doma može biti i sada da točno navedem, odgojitelj predškolske djece, dakle sad je još on dodan. Pa me zanima koji vam je motiv bio da i odgojitelj predškolske djece može biti ravnatelj doma socijalne skrbi? Hvala lijepo. pitanju na ovom pitanju. Dakle, mi smo išli na to da budemo sveobuhvatni kako nikoga ne bi diskreditirali. Nismo imali mogućnost onu koja je ranije postojala, a to je da se navode društvena usmjerenja nego smo morali navesti upravo sva zanimanja. A evo što se tiče glazbenog terapeuta oni su zaposlenici u centrima za odgoj i obrazovanje koji su naše ustanove i ako mogu biti zaposlenici terapeuti likovnog odgoja naravno da mogu biti i ravnatelji jer su dovoljno stručni također i što se tiče predškolskog odgoja oni rade u ustanovama u kojima se skrbi za djecu tako da to nije to nije zaista problem. Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice. Prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi se vrši upis zabilježbe na nekretnine na sve nekretnine za odraslog korisnika zajamčene minimalne naknade organiziranog stanovanja i smještaja. tome nije bilo od 2013. pa do sada gdje se upis zabilježbe na nekretninu nije vršio na jedinu nekretninu korisnika. Smatramo da je time doveden u nepovoljni položaj korisnik i da s time je zapravo vlada pokazala izuzetno neosjetljivost za takvu skupinu. Moje pitanje je kad ste već rekli da ste analizirali učinke ovog propisa, da vas pitam kako to komentirate budući da se prije 10 godina upravo ova strana borila za takve odredbe da se ne ide na jedinu nekretninu korisnika, a sad vidimo da ne odustajte od toga? To vam je sad i pisala i pučka pravobraniteljica pa vas molimo za vaš komentar. **Reiner, Željko Hvala na pitanju. Evo želim vam reći da se ovim zakonom detaljno razrađuju odredbe u vezi zabilježbe i time se korisniku zapravo ne oduzima nekretnina. To je sredstvo osiguranja, ali nekretnina oduzimanje nekretnine to je nešto što se u većini slučajeva uglavnom to se uopće ne događa nego se na taj način osigurava. **Reiner, Hvala lijepa. Poštovana državna tajnice, iskoristila bi zapravo sad vašu nazočnost da vas pitam za jedan problem koji već jesam tu iznosila kad smo govorili o Zakonu o socijalnoj skrbi, ali kao još nije u planu rješavanja. javljaju mi se evo neki roditelji njegovatelji koji pitaju kada odnosno kako bi oni mogli ostvariti status roditelja njegovatelja za djecu odnosno osobe s invaliditetom odnosno djecu sa teškoćama u razvoju koji imaju jedno oštećenje četvrtog stupnja, a ne kao do sada najmanje dva. Znači ta metodologija vještačenja se treba izmijeniti, pa me čisto zanima kad planirate da se izmijeni metodologija vještačenja? Dakle, bilo je rečeno da će biti u dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, evo kad se to planira? Poštovana zastupnice zahvaljujem na ovom pitanju, ali evo želim reći da analiziramo zakon i da ga nastavljamo analizirati i sve što se pokaže da nije životno odnosno da je u interesu korisnika naravno da ćemo raditi izmjenama i dopunama. A što se same metodologije tiče to je nešto o čemu redovito raspravljamo, razgovaramo sa našim partnerima mislim da ćemo zaista brzo surađujemo sa ZOSI-em Zavodom za vještačenje tako da vjerujem da ćemo vrlo brzo poraditi na tome. Hvala. **Reiner, Željko Hvala vam lijepa. Poštovana državna tajnice, ove godine smo usvojili jedan set zakona od sedam zakona u sustavu socijalne skrbi i naravno ovaj zakon odnosno Zakon o socijalnoj skrbi je jedan od tih sedam zakona ove današnje izmjene i dopune o kojima razgovaramo smatram daljnjim poboljšanjem kvalitete samog sustava. Ja ću podsjetiti da su novim zakonom osnovane ili su u procesu osnivanja tri javne ustanove Zavod za socijalni rad, Obiteljski centar i Akademija socijalne skrbi, zanima me kakvo je stanje sa ustrojavanjem Akademije socijalne skrbi? Naime, stručno usavršavanje socijalnih radnika i ostalih zaposlenika u sustavu socijalne skrbi je provođeno i do sada, međutim ono što smatram izuzetno važnim, a to je standardizacija programa stručnog usavršavanja socijalnih radnika i ostalih zaposlenika u sustavu socijalne skrbi i provođenje …/Upadica Reiner: Hvala./… organizacijskih i timskih supervizija što je predviđeno u ovoj javnoj ustanovi …/Upadica Reiner: Hvala./… Hvala poštovana zastupnice. Evo za početak bi spomenula da je Vlada RH imenovala privremene ravnatelje odnosno ravnateljice Obiteljskog centra i Zavoda za socijalnu skrb, da je imenovano upravno vijeće, da će obje ove ustanove započeti sa radom 1. siječnja 2023. godine. Istovremeno radimo na osnivanju akademije.

od ovih novih ustanova i puno problema koje smo dosada imali, a naročito neujednačenosti postupanja, edukacije, zapošljavanja, nabava i sve …/Upadica: Hvala./… što uz to Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, ove pozitivne promjene će svakako dakle biti korisne za korisnike prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja kao i za korisnike prava na pravo potrebe. Ja bi vas samo molila da objasnite, a vezano u Članku 18. stavak 4. zakona gdje se kaže da će centar po službenoj dužnosti trebati uskladiti, uskladiti korištenja, priznavanje prava. Da samo objasnite hoće li biti dodatnog vještačenja ili ne. To korisnike zanima pa evo molim vas možete li to objasniti. **Reiner, Željko Hvala poštovana zastupnice na ovom pitanju. Evo, vrlo kratko ću vam odgovoriti da stranka neće morati podnositi zahtjeve za novo vještačenje, dakle dodatnih vještačenja ne bi trebalo biti. Hvala vam lijepa poštovana državna tajnice. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, poštovani predstavnici, državna tajnice ministarstva, evo prije svega na samom početku ovdje u ime Kluba Socijaldemokrata želim čestitati 70 godina studiju socijalnog rada svim socijalnim radnicama u Hrvatskoj, svim profesorima, svim asistentima, svim studentima i svima onima koji će u budućnosti ući u sustav socijalnog rada. Iskoristit ću ovu priliku neće mi biti žao potrošit nekoliko minuta i reći da je to zapravo najstarija institucija socijalnog rada u ovom dijelu Europe. Tada, prije 70 godina osnovali su ga vizionari. I to ne govorim slučajno, govorim to zato što su isti ti ljudi profesori, studenti i stručni kadar sa studija socijalnog rada ukazivali na ono što nije dobro u novom Zakonu o socijalnom radu. To su ukazivali ne tako davno, to su ukazivali krajem prošle godine, a kolegice i kolege sjetite se o izmjenama novog Zakona o socijalnoj skrbi koji smo usvojili u veljači ovdje u Hrvatskom saboru već smo jednom raspravljali. O tim izmjenama raspravljali smo radi agresije na Ukrajinu i naravno svi smo te izmjene podržali. Ja vjerujem da ćemo izmjene koje su danas svi zajedno podržati. Nema razloga da ih ne podržimo. Ovo su kvalitativni koraci naprijed. Ovo je nešto što u zakonu treba biti. Ali ovo je nešto na što smo ukazivali upravo tada i u javnoj raspravi, na što smo ukazivali i u raspravi ovdje i rekli da je šteta donositi novi zakon, a ne slušati struku. Rekli smo da je šteta donositi novi zakon i mijenjati paradigmu socijalne skrbi, a ne slušati socijalne radnike u centrima. Rekli smo da je šteta gubiti identitet naših centara i centralizirati sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj. Nije prošlo ni godinu dana, prošlo je pola godine, dva puta mijenjamo zakon, jednom opravdano i ovo je opravdano, ali je šteta, velika šteta što to nismo učinili sa novim izmjenama zakona. I onda što sada reći, da ove izmjene koje su danas pred nama su izmjene koje će Klub Socijaldemokrata podržati, ali će se ponovno zapitati zašto su one ponovno djelomične. Zašto ako se već išlo u razgovor sa civilnim sektorom, ako se je već išlo unaprjeđenje položaja određenih osoba u socijalnoj potrebi, osoba u institucijama, obitelji, zašto se nije išlo do kraja, do kraja na način na koji su oni to tražili. Do kraja na način o kojem godinama već govore o tome, već su dobili obećanje resornog ministarstva, ministra da će se to učiniti u izmjenama koje slijede slijedeće godine. Dakle, mi ovdje svakodnevno u Hrvatskom saboru slušamo o zakonima koji su krucijalni, koji su veliki, koji određuju smjer u kojem će se društvo razvijati i uvijek kažemo da su to zakoni koji se ne smiju često mijenjati jer njihovim čestim izmjenama dovodimo do nesigurnosti u sustavu, do neizvjesnosti i ne znamo kako ćemo se tim promjenama prilagođavati. I onda sada kada smo u prilici napraviti taj potreban dvokorak mi opet činimo jedan korak. Apeliram, apeliram na vas u resornom ministarstvu za koje osobno jer dolazite iz sektora znam da znate koji su sve problemi, znam da imate želje, volje i mogućnosti i znam da imate određene probleme da ne možete učiniti sve one korake koji bi trebali, ali vjerujte imajte podršku, imate podršku struke, imate podršku javnosti da učinite te napore da uistinu sustav socijalne skrbi izgradimo kao pravedan, kao pravedan, kao dostupan, kao sustav u kojem će svi imati jednaka prava bez obzira primjerice u kakvom su smještaju bismo voljeli da nam i u ovoj raspravi odgovorite postoje li mogućnosti znači da se ne zadržimo samo na ovim promjenama već da ih učinite većima i boljima. Nama nikako nije u interesu, nikome nije u interesu da govorimo o sustavu koji ali je činjenica da je u velikom dijelu naših sredina sustav zapušten u smislu da nema dostatnih kadrova i da imamo problema sa velikim brojem korisnika, osigurali ste sredstva za povećanje zaposlenih, osigurali ste i prostorne kapacitete, osigurali ste, ja vas pohvaljujem, osigurali ste i uredske prostore, materijal itd. za to sve skupa, ali je to prespor, prespor sustav, znači moramo ga drugačije postaviti da ti korisnici nisu tolko koncentrirani na mali broj socijalnih radnika u sustavu već da se neke stvari rasterete, a bojim se da ovom centralizacijom sustava koja je nastupila, o tome govore ljudi iz, iz struke mi imamo imamo i dalje problem. Dakle ne sada nego i nekoliko godina unazad i kod formiranja ove vlade i kod formiranja ovog resora mi smo govorili i iza toga stojimo i danas, sustav socijalne skrbi zaslužuje zaseban resor, nažalost on ovdje opet leži na repu jednog velikog megalomanskog resora. Možda je to u ovom slučaju sada i dobro jer ste vi unutar sustava našli dovoljno sredstava i kapaciteta za preraspodjelu i upravo i upravo iz toga ćete moć isfinancirati ove ove stvari, ali neko će ostati bez sredstava koja su bila planirana za neke druge stvari. Ovdje danas sa ovim izmjenama koje pohvaljujemo, koje podržavamo, za koje bi voljeli da su išle još korak naprijed zapravo je potrebno osigurati značajna sredstva i ovo pokazuje koliko sredstva zapravo u tako velikim resorima ima slobodnih. Dakle da do prijedloga ovog zakona nije došlo da li bi to bili viškovi neiskorišteni u ovoj godini, mi ulazimo u 10. mjesec, proračunska godina još jako kratko traje, dakle postavlja se pitanje kakvo je to planiranje proračunskih sredstava u velikim resorima u kojima je najveći broj hrvatske populacije koje su u potrebi, u kojima su ljudi koji su najviše izloženi inflaciji, kojima su ljudi koji žive na granici siromaštva, a vi ovolika sredstva na kraju godine u tom resoru možete preraspodijeliti, to je ono što mene zabrinjava i nas Socijaldemokrate zabrinjava jer na svaki prijedlog koji smo imali kao mjere da se upotpune mjere Vlade RH za ugrožene rekli ste nema toliko novaca, ne može se ovo, ne možemo ono, zapravo sada vidimo da se može i pretpostavljamo temeljem ovog da se može više i bolje. Stoga još jednom na samome kraju podržavamo ove promjene, one jesu značajne za dio populacije, to su ljudi za koje smo se mi ovdje sa lijevog spektra, nećete se na to naljutit što to kažem, od samih promjena borili, za koje smo se zalagali da uđu u sustav. Posebno uvijek govorim o osobama iz spektra autizma koji i danas nemaju jednaka prava ako su smještena u institucionalni, u institucionalni smještaj odnosno ako imaju drugi tip smještaja. Nadam se da će se sve te stvari nivelirati, da će nam svi ljudi u potrebi u Hrvatskoj biti jednakopravni, da ćemo za sve njih imati dovoljno sredstava i apeliramo planirajte više za slijedeću godinu, uključite ovo i ako je moguće razmislite danas da odete i korak dalje sa svim onim izmjenama koje ste udrugama obećali, a koje niste implementirali u ovaj zakon, našu ruku ćete za takve kvalitativne promjene uvijek imati, hvala.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Ne tako davno 19. siječnja ove godine je ovdje bila tema drugog čitanja Zakona o socijalnoj skrbi. Dakle danas kad gledamo taj 19. siječanj svima nam se čini da je to bilo u nekoj drugoj priči i u nekoj drugoj varijanti jer što nam se sve dogodilo iza 19. siječnja, dogodio nam se 24. veljače rat koji je počeo u Ukrajini i ja bih rekla da je poremetio puno toga. Neke teme koje smo otvorili tad interesantne i zanimljive su i danas i mene ne čudi, stvarno me ne čudi da ste došli sa izmjenom i dopunom zakona iz jednostavnog razloga što smo vas tad upozoravali na neke stvari i rekli da morate nešto napravit, no vi obično ovu lijevu stranu odnosno moju lijevu stranu sabornice ne slušate i onda kad vam kažemo, al doći ćete na naše, doći ćete na sve ono, doći ćete s izmjenama i dopunama, sjećate se koliko ste imali amandmana i koje ste s lakoćom odbijali, pa nismo mi te amandmane davali iz razloga što smo bili zločesti, što nismo imali drugog posla, pa nam se baš dopalo davat amandmane nego nam je interes bio da Zakon o socijalnoj skrbi bude što bolji, slušali smo što govore oni koji po tom zakonu rade. Mi se često ponašamo da zakone pišemo za neke imaginarne ljude i neke imaginarne skupine i ne slušamo one koji po tom zakonu rade. Tri teme su otvorene u ovom zakonu, jedna tema je usklađenje odnosno prevođenje kune u eure, druga tema je roditelj odgojitelj i treća tema je ono što sam vas i pitala u svojoj replici a to je za mene treća tema, a to je tko može biti ravnatelj socijalne skrbi. Prva tema, prevođenje u eure, dakle točno se zna po kojoj metodologiji mi iz kune pretvaramo u eure, ali vi ste išli s izmjenom i dopunom zakona i ono što bi bilo zanimljivo za znati, kad mi pogledamo sve one naknade koje jesu u Hrvatskoj i naknade koje su u eurima gdje smo mi u odnosu na druge zemlje EU. Gdje su te naknade u odnosu na druge zemlje? Zgodno bi bilo vidjeti nekakve usporedbe. Zgodno bi bilo vidjeti usporedbe u odnosu na minimalnu plaću, u odnosu na prosječnu plaću, u odnosu na sve ostalo gdje smo. Dakle, to su oni nekakvi podaci jer sad vi kad imate kune, vi ste, mi smo u kunama oni su u eurima i svako ide svojim kolosijekom. Kad ste pretvorili u eure nema više dva kolosijeka nego je jedan jedini i vidjeti gdje smo. Druga tema je zaista ravnatelji doma socijalne skrbi ja mislim da ste popisali sve mogu biti novinari, sad samo su nam još i odgajatelji predškolskog odgoja. Ja moram priznati da sam malo tužna, voljela bih da budu i arhitekti. Ne vidim razloga možda i negdje jesu neki arhitekti pa zašto ne bi bili, pa bili smo tu psihoterapeute kad smo ovaj raspravljali pa je onda isto sam se žalila jer mislim da bi, arhitekti rade s ljudima, rade za ljude, projektiraju, izuzetno dobro se razumiju u nekakve uopće standarde koliko što treba i ja ne vidim niti jedan razlog da ne. Dakle, ako vi otvorite tako jako onda stvarno trebate otvoriti do kraja. Postoji jedna tema koju ja želim još ovdje naglasiti, a koju smo imali u raspravi i koja je nekako ostala ispod radara ili ispod tepiha odnosno to smo prebacili za drugi korak. To su domovi za stare i nemoćne koje osnivaju privatnici i onda to u Zakonu o socijalnoj skrbi nismo riješili do kraja. Imamo jednu odredbu u kojoj je rečeno da se treba uskladiti, dali smo usklađenje i pravilnik 5 godina. Tih 5 godina će proći, nećemo ni trepnuti. A ono što sam ja u ovom trenutku sigurna da nema nitko tko od nas ne želi da oni budu standardizirani bez obzira da li su, da li je osnivač država, županija ili su privatni. koji, koji su sad vlasnici da nemaju jedno vrijeme prilagodbe i da se ne mogu prilagoditi, a nešto najgore što nam se može desiti i koje nam je onim nesretnim slučajevima koji su bili da oni se pretvore u ilegalno. Dakle, mi imamo domove koji su privatni, koji imaju puno više korisnika nego što imaju rješenje, nalaze se u, čak se i neke neprimjerene prostorije definiraju i počinju koristiti, dakle da ne kažem da su u bespravnim dogradnjama ili nadogradnjama, ali oni sami odjedanput postaju ilegalni i bespravni. To je nešto što nam se ne smije dogoditi, vjerujte mi. I tad sam upozoravala i još ovo koristim da upozorim. 5 godina, pa ove godine, pa slijedeće, pa će nam desit se nešto drugo, prođe taj čas. Posebnu temu koju smo raspravljali tog 19. siječnja jer sam si ovdje izvukla van, je bilo status roditelja njegovatelja i opet smo se vratili na taj status i na tu priču. Znate koliko nam je vremena bilo da to uglazbimo u zakon, da bude u zakonu, problema koji smo imali. Ne moram vas podsjetiti na roditelje koji su dolazili na Markov trg kad još nije bio u ogradi nego je mogao doći bilo tko i rasprava o svemu tome. Ali tad smo govorili o nečem što se zove energetsko siromaštvo. Ja sam sigurna da od siječnja, od tog 19. siječnja do danas je broj naše, broj dakle naših stanovnika koji mogu ući u grupu i koji imaju problem s energetskim siromaštvom je nešto veći. Naravno, i to apsolutno nemam nikakav problem i to želim s ove govornice reći je slijedeće, a to je sve gdje možete pomoći najmanje našim sugrađanima i sa najmanjom, najmanjom mogućom mjerom mi ćemo podržati jer bilo koja pomoć je dobro došla. Kakva nas jesen čeka ili kakva nas zima čeka? Mi to do kraja nismo sigurni o tome kakva će nas jesen ili zima čekati, ali smo sigurni da će biti teška. Stoga, sve neke mjere, sve opcije koje jesu, a koje mogu pomoći su dobro došle i treba ih podržati. Ove izmjene i dopune zakona u jednoj kao što je uvažena zastupnica Lukačić tu naglasila u jednoj mjeri je sve to zajedno, ali to sve je, dolazi sa aspekta socijalne skrbi. Za kraj želim još naglasiti i reći slijedeće. Neću ponavljati što je moja uvažena prethodnica rekla i odnosno dobro je ili možda treba ponoviti i čestitati još jedanput na 70 godina. U moje doba je to bio integrirani studij za socijalnu skrb pa je bio pri Pravnom fakultetu, dakle u moje doba kad sam ja studirala pa su se onda pojedini kolegi isto vodili i studirali na nekim drugim fakultetima i bio je integrirani, onda iza toga je postao ono što danas mladi ljudi koji se odluče za takvo jedno zanimanje koje nije jednostavno koje je teško zanimanje. Dakle, zanimanje je biti socijalni radnik je zaista teško i naporno. Ja moram priznati, moja sestra je socijalni radnik i ja znam cijeli njen period od studija pa na dalje, način na koji zapravo želite pomoći. U jednom času kako mi volimo, mi s jedne strane tako se volimo prenormirati i toliko imamo različitih normi i različitih zakona da je to ovaj pretjerano, u jedno vrijeme smo socijalne radnike pretvorili u čiste administratore koji su samo pisali određena rješenja i onda je i njihova molba bila da ono što oni trebaju da trebaju biti na terenu, da trebaju biti u kontaktu s ljudima. Tu smo otvorili i u prvom i u drugom čitanju standarde koje imamo koliko nam je socijalnih radnika odnosno na koliko korisnika je otprilike. Na 50-ak korisnika je jedan socijalni radnik u nekim drugim državama, kod nas je to na 150 do 200 korisnika. kad dolazi Zakon o socijalnoj skrbi uvijek otvori i niz drugih tema, vi ste otvorili ovdje jedan dio, ali vjerujte ima toga još, ali nekad stvarno bi bilo dobro ne samo da formalno kad dođu nekakvi amandmani sa ove lijeve strane ajde malo, malo si dajte truda pa nešto i ugradite možda bi koji put neka izmjena i dopuna zakona došla ili ne bi trebala doć samo da ste malo slušali, hvala lijepo. hvala lijepa, čl. 238., čisto radi točnosti da ne ostanu slušatelji u zabludi. Energetsko siromaštvo itekako se o tome vodi, paket mjera je upravo obuhvatio sve korisnike socijalne skrbi, pogotovo ovih koji koriste ove naknade koje će danas biti raspravljene i osobne invalidnine ovim paketom mjera i socijalne ustanove i domovi i obiteljski domovi i Hvala/… nije zaboravljena i ta kategorija u smislu energetskog siromaštva. sada zastati sa ovom točkom i prijeći budući da je prošao jedan sat, prijeći na iznošenje stajališta. **Reiner, Željko (HDZ)** Mi se sada vraćamo na našu točku pa će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Nada Murganić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege,

i prva će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Izvolite.

U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić.

Hvala lijepa poštovana kolegice.

U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit će poštovana zastupnica Jelena Miloš. Izvolite.

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice uprave, cijenjene kolegice i kolege, sve vas lijepo pozdravljam. Evo, pred nama je zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi sa konačnim prijedlogom. Već u ovim prije raspravama, pa iz replika uočljivo je da će se podržati ove izmjene. Zašto? Iz razloga zato što idu svakako potpuno na ruku našim korisnicima. Zakon o socijalnoj skrbi je temeljni propis kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, zadnji onako veći paket reformskih mjera u kojem je bio i Zakon o socijalnoj skrbi, imali smo na raspravi u 1. mj. ove ove godine, stupio je na snagu u 17. veljače i vidimo da su u tome donošenju propuštene neke odredbe pa možemo reći da je ovo izmjena koja je ustvari nastavak tog Zakona i svakako da je dobro uočiti propusti i ništa zgorega da ga i popravljamo. Ponavljam, ide na ruku i u korist naših korisnika, tako da to što mi sada imamo jedan novi zakon o kojem raspravljamo neće sigurno opteretiti nas saborske zastupnike. Ono što je važno reći da je taj Zakon upravo značaj po tome što su značajno se podizale materijalne odnosno financijske pomoći odnosno naknade našim korisnicima, zajamčena minimalna naknada, naknada za njegovatelje, naknada roditeljima-njegovateljima i tzv. džeparac, odnosno naknada za osobne potrebe. Povećala se i osobna invalidnina i ono što je značajno, taj Zakon je po meni ipak donio nešto vrlo, vrlo značajno, mogu reći i revolucionarno jer je za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu našim osobama s invaliditetima, a to su uglavnom osobe sa težim oštećenjima zdravlja i tjelesnog i fizičkog i psihičkog, mogu ostvariti bez ikakvih uvjeta za dohodovni i imovinski cenzus i mislim da je to, možemo reći, po tome smo se svrstali i u naprednije zemlje jer evo mi to volimo se tako malo i uspoređivati. Ono što je isto tako važno reći da će se sada povećane naknade dakle za status roditelja njegovatelja koja je bila 2.5 tisuće, pa je 4 pa je sada ovim zakonom 4,5 odnosno 6 za roditelja koji ima dvoje djece i 7 za roditelja koji imaju teža oštećenja djece stupiti taj iznos, primjenjivati će se od dana stupanja na snagu zakona od 17.2., a ne po pravomoćnosti rješenja, a i dakle to su oni koji već koriste ta prava. A oni koji su podnijeli zahtjeve, dakle novi budući korisnici će ostvarivati pravo na te naknade sa od dana podnošenja zahtjeva kao što i korisnici zajamčene minimalne naknade, a ne po obradi odnosno po stupanjem na snagu rješenja. Ovaj zakon je bio financijski težak na godišnjoj razini milijardu i 100 milijuna kuna, upravo iz ovih razloga jer je znatno povećavao iznose socijalnih socijalnih naknada različitih vrsta i kategorija i bio je jedan od reformskih zakona, a i jedan pokušaj odnosno usmjeren prema smanjivanju siromaštva naših građana. Naravno kao i što sada ovih dana imamo niz zakona koje imamo u proceduri, a odnose se na usklađivanjem iznosa i usklađivanjem iznosa vezano za ulazak u eurozonu tako je i u ovom zakonu i to riješeno kao i neke jezično i nomotehnička poboljšanja. Kada spominjemo zakon prethodni koji je evo jedan malo veći paket promjena u sustavu socijalne skrbi treba naglasiti da osim ovih naknada o kojima smo govorili zakon je i predviđeno jedna reorganizacija u sustavu socijalne skrbi koja je bila više-manje i u nekoj mjeri kritizirana, kritizirana u smislu da je dovela do centralizacije sustava socijalne skrbi što mislim da nije već da je to što se osniva Zavod za socijalnu skrb dovelo ustvari do toga da se rasterete zaposlenici u sustavu socijalne skrbi sa administrativnim i nekim ekonomskim pitanjima i poslovima, a sve u cilju povećanja ustvari već i oslobađanja postojećeg kadra da se mogu usmjeriti odnosno da se mogu posvetiti ono što je postoje centri, a to su ustvari rad sa korisnicima, a uz to je predviđeno i novo zapošljavanje. Od prošle godine u nekoliko mjeseci zaposleno je 200 stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi, a predviđa se i tim zakonom novog zapošljavanja za negdje oko 300 novih stručnih radnika. Kada govorimo o onim naknadama koje su usmjerene u cilju sprječavanja siromaštva odnosno poboljšanja statusa naših građana socijalno ugroženo, možemo napomenuti da se je unazad nekoliko mjeseci itekako vodilo o sprečavanju energetskog siromaštva naših građana i proljetni i jesenski paket mjera prije svega na zaštitu naših energetskih ugroženog kupca energije. Značajno je povećanje upravo u ovom zadnjem jesenskom paketu mjera gdje je tim mjerama obuhvaćeno 70.000 70.000 korisnika gdje svi korisnici zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine, statusa njegovatelja, statusa roditelja njegovatelja imaju povećani vaučer energetski sa 200 u proljeće je bio 400 kuna, a sada 500 kuna. Treba naglasiti da to pravo koriste i udomitelji, da to pravo koriste i umirovljenici i oni koji su smješteni u obiteljskim domovima i domovima u sustavu socijalne skrbi te da su obiteljski domovi i socijalne ustanove sve obuhvaćene mjerama reguliranih i zaštićenih cijena energenata u razini odnosno u iznosima kao i kućanstvo. Naravno umirovljenici, koja čiji roditelji koriste na njihovo ime dječje doplatke, studenti povećane su stipendije. A ono što isto tako možemo kao zaštitu starijih naših građana, a to su opet umirovljenici pa i ovi korisnici različitih naknada i sustava socijalne skrbi obuhvaćeni su i širokim spektrom različitih usluga iz programa „Zaželi“. Ja mislim da nema općine, nema grada koji ne koriste upravo taj program i tu jednostavno nema ograničenja. Svi koji su zahtjev podnijeli iz ovog programa će moći organizirati usluge za svoje građane na svojim područjima. Dakle, ove izmjene su možemo reći nastavak ovog jednog sveobuhvatnog Zakona Zakona o socijalnoj skrbi iz veljače i svakako da ćemo ih svi skupa podržati jer ipak su ispravak jedne ajmo reći možda i nepravde, ali i sprječavanje administrativnih pogrešaka. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnica sa suradnicima, poštovane kolegice, poštovani kolege, nalazimo se pred drugim izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi koji je donesen u veljači ove godine, a problema u sustavu je sve više i previše. Nažalost oni slučajevi koji izađu u javnost sa tragičnim ishodom su samo vrh sante leda i problemi u sustavu nisu od jučer, ali loše je to da se ministarstvo godinama ne čini ništa da bi promijenio sam koncept sustava. Kada se donosio novi zakon rekli smo da osmišljena centralizacija sustava nije dobra, da ne pridonosi kvaliteti usluga korisniku u sustavu. Problemi i poteškoće pojedinaca i obitelji nisu isti kako su bili prije 10 ili 20 godina, okruženje u kojem živimo nije isto kakvo je i prije bilo i sustav treba odgovoriti na nove zahtjeve, a mi ne vidimo pomake niti spremnost vlade za poboljšanje sustava socijalne skrbi. Naime, što je donijela zapravo i reforma socijalne skrbi. Država potiho vrši upis zabilježbe na nekretnine korisnika zajamčene minimalne naknade, usluge organiziranog stanovanja i korisnika usluga smještaja. Zabilježba se nažalost vrši i na nekretninu koju korisnik koristi i za stanovanje. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi koji je donijela SDP-ova vlada u 2013. godini sa izmjenama u 2014. tada se nije vršio upis zabilježbe na nekretninama u kojima korisnik živi odnosno koju koristi na, za stanovanje. Ovim postupanjima zapravo je HDZ-ova vlada pokazala neosjetljivost za najranjivije, a korisnici sustava socijalne skrbi su dovedeni u nepovoljniji položaj. Prema zakonskom propisu upis zabilježbe tražbine RH se omogućuje zakonsko ostvarenje prava na povrat isplaćenih iznosa od nasljednika ili obveznika uzdržavanja ili iznosa naknade štete od korisnika. Također se može djelomično ili u cijelosti otpisati ako se utvrdi da obveznik nije u mogućnosti izvršiti povrat isplaćenih iznosa bez ugrožavanja egzistencijalnih uvjeta za život. Vjerujem da je o tome govorila državna tajnica kad sam joj postavila upit o upisu zabilježbe na nekretnine. Iako Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike smatra da je tim sustav bolje uređen, smatramo zapravo nedopustivim da se jedina nekretnina korisnika koji, u kojemu živi korisnik dovodi u pitanje i uopće da se vrši zabilježba. Na taj način se djeca siromašnih roditelja dovode u položaj da ne mogu naslijediti jedinu nekretninu bez zabilježbe i postupaka dokazivanja da li u mogućnosti danas sutra vratiti isplaćena sredstva koje su njihovi roditelji koristili za osnovne životne potrebe. Naime, situacija u kojoj se nalazimo dok se o porezu na nekretnine niti ne razmišlja, a kamoli da se napišu ozbiljne smjernice. Oni koji su najranjiviji, korisnici zajamčene minimalne naknade ili korisnici smještaja podliježu mehanizmima u kojima se država prioritetno štiti. Pozivamo nadležno ministarstvo da sporne odredbe izmjene i zaštiti jedinu nekretninu korisnika jer teret krize ne smiju snositi najsiromašniji pogotovo ako uzmemo u obzir stanje na terenu i nedostatnost usluga korisnicima a koje je država dužna pružiti svakom u potrebi. O ovom problemu sam uputila i zastupničko pitanje, a iz javnog savjetovanja je vidljivo, ovog javnog savjetovanja na ovaj zakon da isto predlaže i pučka pravobraniteljica te da ste taj prijedlog primili na znanje. Nažalost poslovnička pravila ne dopuštaju da se uloži amandman na članak koji se ne mijenja, tako da nažalost ne mogu uputiti amandman na izmjenu ovog članka i molim da se promisli za iduće promjene o izmjeni navedenih odredbi, a vjerujem da će izmjene Zakona o socijalnoj skrbi biti ponovno vrlo brzo. Nadalje, ovim konačnim prijedlogom se ispravljaju graške u pisanju što moramo naglasiti i to čak 3 članka se mijenja zbog pogrešaka u pisanju. Nadalje, centar za socijalnu skrb su donijeli pravomoćna rješenja za korisnike na smještaju, a koji nisu ostvarili pravo na povećanje naknade jer se pravo ostvarivalo sa danom izvršnosti rješenja. Sada nakon što su centri za socijalnu skrb odradili poslove preispitivanja, donijeli pravomoćna rješenja, donosi se novi zakonski propis, a što ćemo s provedbom, ponovno donositi rješenja dopunska ili što. Zbog vlastitih grešaka ministarstvo opterećuje sustav dodatno administracijom i opet se nije osiguralo da korisnici ne budu zakinuti. Nakon više od pola godine primjene iz zakona kad su centri za socijalnu skrb također preispitali i pravo na status njegovatelja, propisuje se n ovo postupanje da status njegovatelja se priznaje od dana stupanja na snagu zakona. Ne vidimo provedbeno kako je moguće da se netko prijavi na mirovinsko i zdravstveno osiguranje od dana stupanja na snagu ovog zakona, ako znamo da se prijave mogu obaviti u roku 24 sata. Također, moram napomenuti i neujednačenost u postupanjima što se tiče odobrenja pravo na uvećani status i procjene tko se može uključiti u programe i usluge u zajednici. I taj problem se neće riješiti centralo u Zagrebu, nego jasnijim propisivanjima što su to usluge u zajednici, tko se uopće i može uključiti u usluge u zajednici kada su usluge mahom projektne aktivnosti putem udruga bez kontinuiteta i sa ograničenim trajanjima. Propisano je da roditelj njegovatelj treba imati psihofizičke sposobnosti za pružanje potrebne njege i pomoći te da je osposobljen za pružanje specifične njege o čemu u pravilu daje mišljenje liječnik opće prakse, a koji ponekad i nije voljan ispisati potvrdu. Sve to ukazuje zapravo na da je potrebno puno truda za funkcioniranje sustava i naravno neizostavno dobra međuresorna suradnja. Nadalje, uvodi se specifično propisivanje određenih zvanja kao uvjet za ravnatelja doma socijalne skrbi, poput politologa, novinara i odgojitelja predškolske djece umjesto da se objedine pripadajuća znanstvena područja, društvene znanosti i humanističke, Uz uvjet studija iz polja likovne ili glazbene umjetnosti ne možemo se oteti dojmu da je natječaj raspisan na točno određenog pojedinca. Završno moram podsjeti na naš prijedlog i obećanje ministarstva da će izdvojiti novčane naknade, osobnu invalidninu, doplatke za pomoć i njegu te nužno rasteretiti centre za socijalnu skrb upravnim postupcima jer to je ono što zapravo koči cijeli sustav. I dodatnim zapošljavanjem od 200 korisnika odnosno 200 stručnih radnika nije dovoljno, to je samo kap u moru svih onih potreba što stručni radnik treba obavljat, a nije u mogućosti u svom radnom vremenu. Kao što smo i čuli naknada za ugroženog kupca se povećala na 500 kuna što pozdravljamo, ali provedbeno moramo upozoriti na poteškoće koje korisnici imaju. Oni ne mogu iskoristiti to pravo sve dok ne dobiju pravomoćno rješenje. Pravomoćno rješenje možda još nisu dobili ni za 400 kuna, a kamoli za 500 kuna te apeliram na potrebu da se pojednostavi postupak ostvarenja prava kako bi korisnici svoja prava mogla ostvariti. Kad smo isto također kod usporedbe sa razvijenijim zemljama moramo napomenuti da razvijene zemlje imaju po stručnom radniku 30 obitelji s poteškoćama dok je kod nas situacija da je na jednog stručnog radnika dolazi i 300 do 400 obitelji sa poteškoćama. Sve to zapravo govori da je sustav socijalne skrbi duboko u problemu i da je potrebno ga rješavati, ali ne centralizacijom nego prema stvarnim potrebama lokalne sredine. Također moram napomenuti i da smo predlagali da državno odvjetništvo treba biti dio županijskih timova za borbu protiv nasilja nad ženama te da se jasno razgraniči uloga državnog odvjetništva i sudova u protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Zašto ovo naglašavam? Upravo zato što je predsjedavajući Nacionalnog tima za borbu protiv nasilja nad ženama upravo ministra Piletić i vrlo operativno se može djelovati već danas i uključiti državno odvjetništvo u županijske timove za borbu protiv nasilja nad ženama. Sjetimo se samo posljednjih tragičnih slučajeva femicida koji su pokazali da su državna odvjetništva debelo slaba karika pa smo imali nečuvene izjave odvjetnice nakon ubojstva žene kuda bi mi to stigli kad bi zatvarali sve nasilnika. Očito je da sustav ne prepoznaje dovoljno nasilje u obitelji kao opasnost za pojedinca, obitelj, ali i društvo općenito, da ne govorimo o psihosocijalnom tretmanu počinitelja koji samo postoji u teoriji, u zakonu, no ne i u praksi. (HDZ)** U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit će poštovana zastupnica Jelena Miloš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege evo srdačno vas pozdravljam po prvi put sa ove govornice. Naš klub naravno pozdravlja izmjene zakona kojima se ujednačava korištenje prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja odnosno početak prava na naknadu za osobne potrebe. Kako stoji u samom obrazloženju zakona s obzirom da i dalje imamo velik broj postupaka za priznavanje ovog prava što su uostalom udruge i same upozoravale i pri izradi ovog zakona da će se dogoditi, nužno je da se omogući ovakva izmjena odnosno da se omogući ujednačen početak korištenja ovog prava inače naravno dio korisnika dovodimo u nepovoljan položaj. Međutim, isto tako kao što je ovim korisnicima nužno ujednačiti prava to isto moramo učiniti za korisnike zajamčene minimalne naknade koji kao što znamo spadaju među društvene skupine u najvećem riziku od siromaštva. Naime, kako upozorava pučka pravobranitelja slično kao i za njegovatelje, za korisnike zajedničke minimalne naknade zakonom nije precizno određeno kada će oni imati pravo na veću naknadu niti da li će je svi dobivati od istog trenutka. Navodi se dakle samo okviran rok unutar 6 mjeseci što ovisi o dinamici pojedinog centra. Time dakle će se nekima pravo priznati primjerice unutar mjesec dana, dok drugima možda će trebati 6 mjeseci i ponovno je znači dio korisnika stavljen u nepovoljniji položaj. Da sažmem, smatramo da je ovim zakonom potrebno uključiti i ovu skupinu korisnika odnosno definirati da će korisnici zajamčene minimalne naknade imati pravo na veći iznos zajamčene minimalne naknade od dana stupanja na snagu novog zakona odnosno od 17.2.2022. Htjela bih naglasiti i zašto je to važno za ovu skupinu korisnika naročito uslijed ove energetske krize. Pučka pravobraniteljica primjerice navodi da bi po starom zakonu četveročlanoj obitelji bez prihoda korisnicima zajamčene minimalne naknade dakle s dvoje djece i dvoje odraslih osoba po starom zakonu bi im pripalo 1.600 kuna mjesečno, dok bi im po novom pripalo čak 2.800 kuna. Iako se i dalje radi naravno o jako malom iznosu riječ je ipak o značajnom povećanju i mislimo da trebamo ujednačiti prava za ovu skupinu korisnika. Mi smo naravno upozoravali i upozoravamo da je zajamčena minimalna naknada još uvijek neadekvatna. Ono što je bitno da se ona određuje administrativno odnosno ne vodi se prema stopi rizika od siromaštva niti prema izračunu životnih troškova i s obzirom na stroge cenzuse i dalje ne uključuje dovoljan broj korisnika koji zaista jesu u riziku od siromaštva. Osim toga smatramo da je potrebno napraviti još jednu zakonsku izmjenu koja se naravno odnosi na ovaj novodoneseni zakon. Tu se radi o smještaju obitelji u kriznim situacijama. Naime, zakon propisuje da u kriznim situacijama kada obitelji s maloljetnom djecom ostanu bez doma i nisu u mogućnosti sami osigurati smještaj to onda postaje obveza općine, grada ili županije. Naravno, radi se o pozitivnoj odredbi međutim u praksi, dosadašnjoj praksi zakona nije zapravo jasno tko ima obavezu i u kojem je roku dužan postupati, a također se ne propisuje sankcija za one koji to ne čine. Dakle, ono što tražimo je da se zakonom preciznije definira tko je primarno odgovoran, primjerice da li je to grad, pa ukoliko grad nema kapaciteta to je županija, u kojem roku i koje su sankcije za one koji se tih odredbi ne pridržavaju pri čemu naravno po pitanju kriznog smještaja nije jasno zašto nije predviđena uloga države koja ima značajan broj nekretnina u svom portfelju i naročito kako bi pomogla možda onim manjim gradovima koji nemaju kapacitet za smještaj korisnika. Na kraju iako smo svjesni da čl. 68. nije predmet ovih izmjena ponovno želimo napomenuti da je neophodno za roditelje njegovatelje i njegovatelje osigurati naknadu do nekoliko mjeseci nakon smrti štićenika i to je ono što također udruge već duže vremena traže. Smatramo da je potrebna elementarna humanost da se omogući vrijeme za žalovanje, za psihološku pomoć i za snalaženje na tržištu rada nakon što se iz istoga izostala ponekad i više 10-ljeća, bez toga sustav ostaje okrutan prema ljudima koji pokapaju svoje najmilije za koje su se godinama brinuli i skrbili i koji su prisiljeni bez dana odgode tražiti novi posao jer su ostali bez ikakvih sredstava za život. Zastupnice i zastupnici zeleno-lijevog bloka jako su puno raspravljali o reformi sustava socijalne skrbi u koje je upravo Zakon o socijalnoj skrbi centralni zakon. Vi znate da je protiv ovakve reforme bio velik dio stručne javnosti, akademske zajednice i velik dio korisnika, nažalost za naše prijedloge nije bilo sluha i zaista žalimo da se umjesto nastavka decentralizacije okrenulo daljnjoj centralizaciji sustava koja je dijametralno suprotna onome što je sustavu potrebno, a to je duboka uronjenost prije svega u lokalnu zajednicu, rješavanje specifičnih problema i zahtjevnosti tih zajednica, te specifičnih problema i zahtjevnosti najranjivijih skupina i pojedinaca odnosno korisnika. Stvarna i neophodna centralizacija nužna je kako bi se uspješno i pravovremeno odgovaralo na stvarne potrebe ljudi, kako bi se uključila perspektiva korisnika i kako bi se izbjeglo nepotrebno administriranje i fleksibiliziralo socijalne usluge. Zahvaljujem. aha, a vi ste samo za, radi čestitke, inače meni piše gđa. Katarina Peović, Klub zastupnika HSS-a i RF-a. Ja vidim tamo jednu gužvu da će doć Katarina (RF)** Bilo je jako dobro prvo izlaganje ako smijem reć. Ovdje bih samo navela znači ono što je već i istaknuto, ali krenut ću od onog što mi je, moram priznati, osobno najšokantnije, a prije toga ću reć da se na sve ovo upozoravalo znači kod reforme socijalne srbi i nije bilo nikakvog sluha da se to posluša, ali jedna od stvarno šokantnijih stvari je ova odredba o zabilježbi, stvarno mislim da je mogućnost da se ljude, samo da, da se preplaši, da moraju zabilježit znači vlasništvo nad jedinom svojom nekretninom može dovesti do toga da, da osoba ne traži zapravo socijalnu skrb i da živi u apsolutnoj bijedi bez ikakvih sredstava da se ne bi dovela u situaciju da ostane bez svoje jedine nekretnine bez obzira da li je to opasnost ili ne, ali vi morate bit svjesni te posljedice takve mjere. Stoga stvarno pozivam da se to izmjeni, a pročitat ću ono što je rekla pučka pravobraniteljica na tu temu. Znači ona predlaže da se izmijeni odredba čl. 293. Zakona o socijalnoj skrbi koja regulira pravni institut zabilježbe tražbine. Naime, čl. 249. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi bilo je propisano da se na temelju pravomoćnog rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i uslugu smještaja ili boravka vrši upis zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u vlasništvu odraslog korisnika u korist RH na prijedlog nadležnog državnog odvjetništva na isti način kako je propisano i važećim Zakonom o socijalnoj skrbi. S obzirom da su početkom 2014.g. mediji problematizirali pravednost ovoga pravnog instituta navodeći da se zapravo radi o derogaciji prava socijalno ugroženih osoba bivše Ministarstvo socijalne politike i mladih demantiralo je medijske tvrdnje da se država upisuje na imovinu korisnika korisnika socijalne pomoći i istaklo kako se radi o krivom tumačenju Zakona o socijalnoj skrbi iz 2013. jer se zabilježba tražbine ne provodi na stan ili kuću u kojoj korisnik socijalne pomoći živi. Ali ako korisnik zajamčene minimalne naknade uz nekretninu u kojoj živi ima drugu nekretninu ili imovinu čijom prodajom može osigurati uzdržavanje sebe i obitelji, a ne može je prodati ili iznajmiti onda se vršio upis zabilježbe tražbine na tim nekretninama. Ta se zabilježba brisala ako bi vraćanje dospjelih tražbina ugrozilo materijalni položaj nasljednika, tako se objašnjavalo u priopćenju Ministarstva socijalne politike i mladih 13. veljače 2014.g.. U tom smislu ministarstvo je dostavilo uputu o postupanju za sve centre za socijalnu skrb. Ipak Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi iz 2014. izmijenjena je odredba čl. 249. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi iz 2013. na način da je jasno propisano da se vrši upis zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama iz čl. 29. st. 1. podst. 1. ovog zakona, dakle samo na na drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje ako je može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, te na drugim nekretninama koje korisnik ne koristi za stanovanje, a koje su u vlasništvu odraslog korisnika. Da bi se izbjegla moguća derogacija prava na Zakon o minimalnoj naknadi socijalno ugroženi, najugroženijih građana, posebice se to odnosi na starije i neuke korisnike koji ne razumiju institut zabilježbe tražbine i radije pristaju na ukidanje ove naknade jer se boje jel te uknjižbe na svoju kuću ili ili stan u kojem žive, te mogućnost nejednake primjene Zakona o socijalnoj skrbi ovisno po kojem zakonu su ostvarili pravo na zajamčenu minimalnu naknadu jer se za neke korisnike zajamčena minimalna naknada znači provodila ta zabilježba tražbine, a za druge korisnike nije, znači stvar je bila kaotična. Predlažemo znači da se izmijeni članak 293. Zakona o socijalnoj skrbi na način kako je to bilo regulirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi iz 2014. Ja bih samo željela napomenuti da moram priznati da ovaj tip straha koji se ovdje zapravo u sam zakon uvodi prema, znači korisnicima zajamčene minimalne naknade sugerira i bojim se da to stoji iza svega ovoga, da oni koji imaju nekretnine u centru Zagreba recimo koji je sada pogođen već neko vrijeme pogođen potresom, ali nije obnovljen jednostavno prodaju te svoje stanove u centru koje po nekim procjenama nekih koji se stavljaju u poziciju arbitra tko bi trebao, a tko ne bi trebao živjeti u centru grada Zagreba ili u centru nekih drugih gradova nema pravo na tu nekretninu. I neka lijepo ode iz centra, nek' proda svoj veliki stan, pa onda neće biti socijalni slučaj da to prevedem u nekakav jednostavan jezik. E pa to ne bi trebalo bit zadaća zakona i to se stvarno ne bi trebalo raditi. bez obzira na koji način se ova zabilježba provodi ona je već sama po sebi pritisak na korisnike socijalne da zapravo odustanu od svoje nekretnine. Druga stvar što bih htjela napomenuti, a napomenula je i pravobraniteljica da se slaže znači sa čak i hitnim postupkom, ali da postoje neka pravila nomotehnike koja ovdje nisu poštovana, a opet zašto nisu poštovana to se isto može postavit kao pitanje. Ali je rečeno da se hitni postupak ide kako bi se izbjeglo diskriminaciju. Diskriminacija je definirana Zakonom o suzbijanju diskriminacije i ovdje nije zapravo riječ o diskriminaciji koja bi bila stavljanje u nepovoljniji položaj osobe zbog neke njezine stvarne ili pretpostavljene karakteristike, tj. osnovne diskriminacije. Osnove diskriminacije znači odnose se na rasu ili etničku pripadnost ili boju kože, spol, jezik, vjeru, političko i drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, imovno stanje, članstvo u sindikatu, društveni položaj, bračni ili obiteljski status, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, genetsko naslijeđe, rodni identitet, izražavanje spolne ili rodne Rado ću pročitati sve do kraja zato što je to nešto s čim bi ovdje se morali sami zapravo informirati i pozabaviti, a vezano uz zapravo i sam način vođenja sjednica koje bi trebale biti uistinu informirane i vođene upravo ovim zakonom. Ali ovdje, znači po hitnom postupku i ovim i ovim znači prijedlogom izmjene zakona nije riječ evidentno o tome nego se želi ispraviti greške administrativne prirode odnosno ono što su i prethodnici upozoravali, činjenica da svi postupci za postojeće korisnike ne mogu biti pokrenuti na isti dan, te da su različitog trajanja, a uslijed čega će im uzimajući u obzir, znači ovaj prijedlog zakona naknade i usluge biti priznate počevši od različitih datuma zbog čega će biti u nejednakom položaju. Ali ne u diskriminatornom položaju. Trebali bismo naučiti što znači termin diskriminatorni položaj, diskriminacija je sasvim konkretno određeno stanje i postupak. Ovdje je riječ o administrativnoj pogrešci koja će stvarno staviti u nejednaki položaj korisnike. I ovim se pokušava prevenirati ono na što su već i udruge upozoravale i kod osnovne reforme neujednačenost u postupanju. U vezi ove neujednačenosti mnogi su reagirali, pa i pučka pravobraniteljica koja se obraćala Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike. Moram priznati da sam i sama primala niz takvih upita. Ljudi su se javljali, ljudi su imali problema sa tim znači a pučka pravobraniteljica je ministarstvu ukazala na to da će postojeći korisnici uslijed činjenice da dan početka priznavanja prava nije ujednačen, tj. uzimajući u obzir rokove za provedbu postupaka iz ovog zakona biti dovedeni u nejednaki položaj. I na to su ukazivali u ministarstvu više puta. Tu bih stala s obzirom da nemam vremena, no svakako samo ću napomenuti ono što su već prethodnici rekli znači: a) potrebu izmjene stavka 3. članka 291. kojim se pripisuju financijske obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno grada Zagreba koji su u kriznim situacijama kada obitelj sa maloljetnom djecom ostane bez svoga doma i nije u mogućnosti sam osigurati smještaj dužni osigurati smještaj u socijalnom stanu ili na drugi način. Znači nije jasno odnosi li se ovdje samo na grad Zagreb ili na druge gradove, niti je naveden rok unutar kojeg se ovaj smještaj treba osigurati, niti odredbe definiraju što je to socijalni stan već se to ostavlja na samu interpretaciju. Hvala lijepa. Da, diskriminacija bi trebala biti uvijek termin koji se definira sa dodatnim pridjevom. Jer na primjer ako se netko češlja on diskriminira jedan dio glave od druge, jel' da i to nema nikakvo značenje. Može biti i pozitivna diskriminacija. Tako da treba se reći diskriminacija to, to i to i onda mora biti jasno. Idući put ćemo se dogovoriti. Može? izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Evo ja sam vas sve pozdravila, pa ću onda krenuti odmah. Ovu pojedinačnu raspravu možda bih htjela usmjeriti na naše obiteljske domove i kolegica Mrak-Taritaš ih je u svojoj raspravi u ime kluba spomenula kada se donosio Zakon o socijalnoj skrbi u veljači, onda je bilo zaista sa pravom puno upita pa mogu reći opravdane bojazni što će se dogoditi sa obiteljskim domovima. Jer nekako se je u u nekoliko navrata u javnosti pojavile teme koje su svakako postavile upite o tome što mi smo htjeli postići sa obiteljskim domovima da se unutra korisnici koji su smješteni osjećaju kao u svojim obiteljima što je naravno vrlo teško improvizirati. Ali velika većina obiteljskih domova nije dala odgovor u smislu kvalitete i smještaja u infrastrukturi, u kadrovima koji se skrbe u obiteljskim domovima. Zakon o socijalnoj skrbi je bio dosta u jednom prijedlogu u svom prijedlogu, u nacrtu imalo rigorozan, međutim, smatralo se da nam je izuzetno su obiteljski domovi važni, da su značajni, da su nam to partneri, da imamo staru populaciju i da su nam smještajni kapaciteti ionako nedostatni i da bi se tu stvorili problemi i na jednoj strani sa smještajem starijih i bolesnih, s druge strane, sa zaposlenima koji rade u obiteljskim domovima i sa vlasnicima koji koji su ulagali u te svoje nekretnine u kojima su smješteni. Stvorio se je, donesen je čl. u kojem se stvorila obaveza da fizičke osobe više neće moći biti nositelji i vlasnici obiteljskih ali da se i odredba, dao se jedan rok, 31.12.2026. g. da se prenamijene, da se prilagode i velika većina njih je to na to i pristala, odnosno sigurno će u ovom vremenu to i ostvariti. Da bi ta prilagodba odnosno prenamjena i restrukturiranje bilo na neki način i omogućeno, da bude u potpunosti zadovoljilo nove kriterije, donesen je pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, objavljen je u novinama 23. rujna i stupit će na snagu, evo, 1. listopada '22. g. Ono što bih volila istaći, a znam jer sam bila podosta i prisutna, da su za vrijeme izrade pravilnika i u tijeku e-Savjetovanja udruge i Starka i Udruga obiteljskih domova bila je aktivne, sudjelovale su u izradi ovog pravilnika sa ciljem da se nađe jedan balans između mogućnosti tih naših vlasnika obiteljskih domova s jedne strane, s druge strane korisnika da imaju kvalitetan smještaj, ali prije svega, da im je zagarantirana sigurnost koja nije bila do tada. I mislim da se je donio jedan pravilnik koji će moći tome dati odgovor i tu su se regulirali uvjeti po kojima će postojati postojeći postojeći obiteljski domovi i poslovati. Ono što bih možda još naglasila, to je da se napravila distinkcija između i u opremi i u kadrovima u obavezama za one koji smještavaju broj korisnike do 10, tu sad mislim na djecu i onih do 20, misli se na starije osobe. Ono što ću posebno naglasiti, a jako je važno, to je da se ovim pravilnikom dozvolilo da pružatelji usluga smještaj do 20 korisnika dakle to su ti obiteljski domovi, do sada su bili u obvezi obavljati djelatnost u zgradu javne namjene, to bi bilo prestrašno, to je bio postupak u kojima mnogi od njih ne bi mogli dobiti građevinske dozvole. Ovim pravilnikom uz napore sa jedne i s druge strane, dakle mislim i udruge i predstavnik obiteljskih domova i Ministarstva, postiglo se upravo to da ti obiteljski domovi mogu biti u zgrada stambene namjene, dakle nećemo doći u opasnost da se zatvaraju, odnosno da gubimo smještajne kapacitete. Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovana kolegice. Referirat ću se na ono što ste u jednom današnjem prijašnjem svom izlaganju govorili i dotakli ste se problematike energetskog dodatka. Energetskog dodatka. E sad, evo tu je jedno pismo koje sam ja dobila od jednog svog sugrađanina koji, radeći u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj, evo, ima skoro 4400 kuna mirovinu, ima suprugu koja ne prima mirovinu, nema nikakva primanja, nema kriterije za nacionalnu naknadu za starije osobe i on taman ne ulazi u onih 4360 za energetski dodatak. Sad je prihod po tom članu kućanstva zapravo jedva 2200 kuna. Znači vi ste, je li, u vladajućoj stranci pa bavite se tom problematikom. Što vi možete poručiti tim ljudima, kako da oni zapravo skrpaju kraj s krajem? Znači nemaju uvjete za nacionalnu naknadu, nemaju za, ne znam, za zajamčenu minimalnu naknadu, nemaju za energetski dodatak, kad će se voditi računa o prihodu zapravo po članu kućanstva, evo vaše razmišljanje. Hvala. **Murganić, Nada (HDZ)** Mislim ovo je konkretno pitanje, sigurno da svaka obitelj, svaki korisnik, svaki naš građanin koji se nađe u nekakvoj teškoj situaciji, kolegica iz centra za socijalnu skrb itekako dobro zna, može se obratiti u centru uvijek postoje nekakvi instrumenti gdje s obiteljima koji su zaista u socijalnim potrebama, socijalno ugrožena, može pomoći. Da li nekakvim jednokratnim ovim naknadama ili nekakvim drugim oblicima pomoći. Jasno, kada se donose nekakve, pogotovo sa razine države, sa razina, neki propisi koji imaju zakonsku snagu, uvijek se stavi negdje neka granica i to znade biti jako Vi znate da naši stariji građani neki puta zbog toga što im mirovina prelazi 5 kuna ne mogu ući u onu kategoriju da imaju, da budu oslobođeni, od recimo, participacije na lijekove i za zdravstvene usluge. Ne mislim da će se sa ove razine postići sve, ali da se u pojedinačnom radu sa svakim korisnikom mogu pronaći

**Peović, Katarina (RF)** Hvala. Kolegice Murganić, vi ste bili i ministrica pa ćete vjerojatno znati odgovoriti na ovo pitanje, znači instituta zabilježbe tražbine. Zbog čega se to mijenjalo znači u odnosu na Zakon o socijalnoj skrbi iz 2013. g. gdje je bilo propisano da se na temelju pravomoćnog rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i uslugu smještaja ili boravka vrši upis zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u vlasništvu ali druge nekretnine, zašto se sada ide na ovo nejasno određenje koje može prestrašiti kako sam opisala korisnike koji neće možda tražiti socijalnu naknadu ako se boje da će im, dakle zabilježba biti na prvoj nekretnini.

minimalna socijalna pomoć se nekada zvala, zajamčena minimalna naknada je ona naknada koja je zaista pomaže najsiromašnijim i najugroženijim i za tu su uvijek naknadu bile potrebne puno dokazivanja da tim osobama je to sa financijske pa i za zdravstveno stanje itekako potrebno. Zabilježbe su uvijek postojale i uvijek su se otpisivale. One su s jedne strane nekakva garancija, s druge strane morate voditi računa da neki puta te nekretnine zaista puno vrijede, a pojave se nasilnici koji vrlo lako, problem te nekretnine mogu otplatiti te zabilježbe koje postoje. Ali strah postoji i on je sigurno opravdan. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Murganić govorili ste o obiteljskim domovima. Mene zanima jesu li obiteljski domovi obuhvaćeni mjerama Vlade RH, ovim jesenskim mjerama. I s obzirom da ste rekli da se surađivalo sa udrugama koje pokrivaju djelovanje obiteljskih domova jesu li te udruge prepoznale te mjere jednako kako za sebe i svoje poslovanje, a tako jednako i za korisnike koje oni opskrbljuju. Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Evo upravo kao što sam rekla u procesu kada je bio ovaj pravilnik na e-savjetovanju dosta sam bila u kontaktu sa predstavnicima obiteljskih domova koji su organizirali različito, pa i kroz udruge i mogu reći da su bili kooperativni. Ono što mi je bilo evo lijepo čuti od njih kada su čuli za ovaj jesenski paket mjera njihova je reakcija bila odlično. Ovo kada mi našem korisniku našoj smještajnoj baki ili djedu, jel' tako ih u nekakvom žargonu zovemo kažemo da oni kao umirovljenik ima pravo na 200, 300, 400 ili 500 kuna će dobiti, pa onda će kroz taj energetski dodatak kao umirovljenik, a ona kao korisnik i vlasnik obiteljskog doma ima cijenu povlaštenu za energente kao kućanstvo,

Gospođa Vlašić Iljkić. tko može biti sve ravnatelj ustanove socijalne skrbi, odnosno točnije doma socijalne skrbi kada sad imamo ja ću pročitati iz članka 205. tko može sve biti uz znači socijalnog radnika, socijalnog pravnika, psihologa, socijalnog pedagoga, edukacijskog rehabilitatora, logopeda, tko dolazi iz područja medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili odgovarajući studij završen vezano za vrste, za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti. Tu sad još dodajemo politologa, novinara i odgojitelja predškolske djece. Evo iz vaše pozicije gdje su tu kompetencije koje trebaju imati? **Radin, Furio Pa ja kad sam bila mlada socijalna radnica onda smo mi znate i sami zaljubljenici bili u svoju struku i profesiju i smatrali smo da i ravnatelj možemo u socijalnim ustanovama, centrima biti mi samo socijalni radnici. Znate šta nam se dogodilo? Dogodilo nam se to da nismo imali više niti kandidata da se javljaju za ravnatelje, jer smo se na neki način izmjenjivali u jednom određenom krugu. Vi znate da je to zaista jedan suženi krug. Da li ovi svi mogu biti dobri ravnatelji? Mogu, mogu ako su dobri ravnatelji. A isto tako ne znači da je socijalni radnik svagdje i fantastično dobar ravnatelj tim više što nema škole, niti studija, niti profesije da netko bude ravnatelj. Ja volim da je ravnatelj u sustavu socijalne skrbi netko tko osjeti malo taj duh. Ipak je to jedan poseban hajmo reći zvanje, jedna posebna djelatnost, ali kao ravnatelj puno toga mi radimo a da nije struka. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. U staroj terminologiji rotirali ste se jel' da, to je stara terminologija. Ne Ne niste rekli vi, to ja kažem. Da. Gospodin Šimičević. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice. Ja ću podržati ovaj zakon jer je prihvatljiv za korisnike, a što je i smisao svakog zakona koji se donosi da je prihvatljiv za one za koje se pišu, pa ste vi rekli u svom izlaganju da je povećana socijalna naknada, da su podignute invalidnine, da su podignuti dodaci za roditelje odgajatelje i to sve skupa košta negdje milijardu i sto tisuća kuna. Ovdje se spominjalo i energetsko energetsko siromaštvo, pa vas molim recite što je doista napravljeno da bi se koliko toliko to smanjilo s obzirom na energetsku krizu koju mi nismo krivi, ali je zapravo došlo među nas i moramo se boriti i protiv toga. Hvala. **Radin, Evo hvala lijepa. Već kad govorimo o energetskom siromaštvu, odnosno o tzv. vaučerima, onda moram iskrena biti pa reći da je to još 2011. 2011. godine uvedeni vaučeri i koristili su ih korisnici socijalne pomoći, dakle zajamčene minimalne naknade i osobe korisnici osobne invalidnine i ona je iznosila 200 kuna i bili su ti vaučeri usmjereni samo na pokrivanje troškova struje. Naravno da upravo ova Vlada i u prošlom sazivu, pogotovo sada otkad je krenula ova jača energetska kriza je širila broj korisnika vaučera odnosno ugroženi, broj ugroženih kupaca energije i ne samo da je širila taj broj, ušli su i korisnici koji imaju status roditelja-njegovatelja nego je i povećala iznose. **Radin, Furio

Mi pozdravljamo upućivanje u proceduru prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi sa konačnim prijedlogom zakona, posebno jer se poboljšavaju prijelazne i završne odredbe Zakona o socijalnoj skrbi iz 2022. g. Ovaj nacrt opravdano se upućuje u hitnu proceduru s obzirom na to da su protekli rokovi u kojima se treba provesti postupke za ove korisnike kojima svako povećanje i svaki mjesec u kojem prime veću naknadu itekako mnogo znači. Ovim izmjenama Ministarstvo želi ujednačiti početak priznavanja prava isplate naknade za osobe koje su imale status roditelja njegovatelja ili njegovatelja, kao i za korisnike naknade za osobne potrebe korisnika prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja. Novi Zakon o socijalnoj skrbi samo navodi da će se postupak za priznavanje prava na ovu naknadu sada uvećanu postojećim korisnicima pokrenuti u roku od 6 mjeseci od dana kada Zakon stupi na snagu. Ovako postavljen rok može dovesti do neujednačenosti na terenu i nejednakosti među korisnicima, među kojima bi neki počeli primati uvećanu naknadu ranije, drugi kasnije. Naime, centri za socijalnu skrb fizički nisu u mogućnosti sve postupke pokrenuti na isti dan, a i sami postupci traju različito, je potrebno zakonom precizirati da će postojeći korisnicima imati pravo na veći iznos naknade od dana stupanja ovog Zakona na snagu iz veljače. Isto tako, u nekoliko navrata smo istaknuli kako je reforma sustava potrebna, ali da bi bila učinkovita, potreban je veći stupanj konsenzusa. Kao što sam i pitala u replici državnu tajnicu, ja ću iskoristiti priliku osvrnuti se na potrebu izmjene Zakona oko doplatka za pomoć i njegu njegu korisnika, čl. 55-60 Zakona, naime postoji doplatak u punom i smanjenom iznosu, ovisno o težini oštećenja zdravlja korisnika. Trenutno doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu je 600 kuna, a doplatak u smanjenom iznosu je 420 kuna. Donošenjem novog Zakona povećani su iznosi osobne invalidnine sa 1500 na 1750 kuna, kao što su maknute određene zapreke što se tiče prihoda za ostvarenje iste, dok je iznos doplatka za pomoć i njegu ostao isti. Bilo je spominjanja da bi se i taj iznos doplatka trebao povećati, pa eto, ja se nadam da ćemo uskoro raspravljati i o tome i o tom povećanju. Također, cenzus za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom opsegu koji iznosi 1000 kuna po članu kućanstva, odnosno 1250 kuna za samca. Dakle, npr. ukoliko djetetu na vještačenju bude utvrđen drugi stupanj težine oštećenja zdravlja, ono time ispunjava pretpostavke da ostvari doplatak za pomoć i njegu u smanjenom opsegu ukoliko prihodi kućanstva ne prelaze propisani cenzus. Uzmimo za primjer da u kućanstvu korisnik živi samo sa majkom koja ima prihod od 3000 kuna, znači da neće ostvariti to pravo s obzirom da je prag 2000 kuna. Prema tim okolnostima, doplatak za pomoć i njegu u smanjenom opsegu može ostvarivati samo obitelj koja prima socijalna davanja i slično, što se ne računa u prihode. Ukoliko netko u obitelji radi ili se radi o samcu koji ima prihode, ako je odrasla osoba u pitanju, praktički nema izgleda da ostvari to pravo. Pretpostavljam da je caka u tom cenzusu da bi u slučaju znatnog povećanja istog, navedeno pravo ostvario iznimno veliki broj korisnika, što bi bio ogroman za teret za proračun, ali određeno povišenje cenzusa ipak bi ostavilo prostor da korisnici samci ili obitelji sa nižim primanjima ipak ostvare to pravo. Smatram da je važno nastaviti zagovarati povećanje iznosa socijalnih naknada, kojima bi se trebalo osigurati značajnije smanjenje siromaštva ili omogućiti izlazak iz siromaštva. ne razumije./... objavljenim u rujnu 2021. g. u kategoriji kućanstva sa uzdržavanom djecom, najviše stope rizika od siromaštva prisutne su i u kućanstvima koji čine jedan roditelj i uzdržavana djeca, 30,5% i u kućanstvima s dvije odrasle osobe sa troje ili više djece, 23,1%. Obitelji koje pripadaju socijalno ugroženim skupinama i primaju ZMN našle su se u posebno teškim životnim okolnostima i još su u većem riziku od siromaštva zbog epidemije. Iako su povećani iznosi ZMN-a, posebice radno nesposobnim članovima kućanstva, u skorijoj budućnosti važno bi bilo povećati osnovicu za ZMN sa 1000 na 1500 kuna, što bi pojedinca ili obitelj izdignulo iz teške materijalne deprivacije, a što je važno i zbog izgradnje socijalno pravednijeg društva.

Spomenuli ste priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu čije se pravo odnosno pravo se u iznosu nije mijenjalo, za razliku od osobne invalidnine koje pravo se mijenjalo u iznosu no ne samo da se nije mijenjalo nego su i uvjeti za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu ostali isti, za razliku od uvjeta za priznavanje osobne invalidnine koji su se apsolutno realizirali i sada više znači prihod nije uvjet niti imovina za ostvarenje tog prava. To je dobro što se tiče znači korisnika koji primaju osobnu invalidninu, ali što je sa korisnicima doplatka koji nemaju pravo, a radi se znači o korisnicima čiji je stupanj oštećenja drugog i trećeg te također, vrlo je mala nekad razlika između trećeg i četvrtog stupnja oštećenja. Oni su ovim Zakonom zapravo ostali zakinuti, što ste i sami rekli pa evo, kako to još možete iskomentirati? (Nezavisni)** Zahvaljujem kolegice Vlašić Iljkić, vi to najbolje znate jer dolazite iz samoga sustava. Pa da, zapravo bi trebalo raditi na tim povećanjima naknada kako ne bi došlo do diskriminacije između korisnika osoba i zato trebamo mi i zagovarati i predlagat ćemo izmjene zakona po tom pitanju. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospođa Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice, pričali smo već u raspravama i ranije o Zakonu o socijalnoj skrbi i nekim drugim prigodama postoji naravno pravilnik o utvrđivanju kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom i kad imate određenog poslodavca ako se ta kvota ne poštuje onda se plaćaju određene kazne, znam sigurno jer je tako i kod nas u zdravstvu. Međutim, imate brojne roditelje i njegovatelje koji kažu da kad se zaposle njihova djeca osoba s invaliditetom, sva sreća pa se zaposle, zapravo njima sustav ne daje dovoljnu naknadu, te naknade su premale praktički se ide na stagniranje naknada, na ne povećanje osnovica, dakle na neki način se te osobe odnosno i te roditelje destimulira da se njihovu djecu osobe s invaliditetom uključi u sustav rada da ih se socijalizira. Mislim što napraviti osim naravno povećati sve ove naknade i biti malo ipak socijalno osjetljiviji nego što do sada svjedočimo. Hvala. **Radin, Ja sam u zadnjoj raspravi kad je pravobraniteljica s invaliditetom bila kod nas što se tiče izvještaja, ja sam ju zapitala zanimalo me podatak, točan podatak koliko ima zaposlenih osoba s invaliditetom isključivo u ministarstvima i da li se oni drže te kvote. Odgovor nisam dobila naravno, ali se nije ni očitovalo ni samo ministarstvo. Znači prvo bi trebalo poraditi na tome. Da je potrebno ih socijalno uključiti je i da bi trebalo povećati naknade treba, ali isto tako ja smatram ako su sad ja ne znam točno o kojem se iznosu radi, ali očito im to nije dovoljno pa bi trebalo povećati onda i naknade ove druge da bi moglo dostojno i dostojanstveno živjeti. Nada (HDZ)** A evo ja ću se možda malo nastaviti na prethodne dvije replike, što se tiče doplatka za njegu i pomoć, naravno ne radi se samo o financijskom cenzusu prihoda i obitelji i to nije jedino mjerilo. Sve osobe se vještače i naravno da bi se ostvarilo pravo na doplatak i na osobnu invalidninu ovisi o stupnju oštećenja. Ovo je blaže oštećenje, hvala Bogu da je kod starijih osoba prelazi u osobnu invalidninu koja nema cenzusa. Mi nismo tako bogati da možemo imati socijalne naknade bez … cenzusa, mi ionako imamo problem u društvu da su nam se poneki puta socijalne naknade izjednačile i neki puta kumulativno prebacile iznose plaća. Slažem se da su niske jedne i druge, ali tu se isto tako mora voditi i o toj ravnoteži, ali i o mogućnosti države. Što se tiče zapošljavanja nije stvar ministarstva nego poslodavca kakvu im plaću daje …/Upadica Radin: odgovor. **Nikolić, Romana (Nezavisni)** Zahvaljujem. Kolegica Murganić je zapravo replicirala nama svima. Što se tiče pa s obzirom evo sad smo imali u ovoj izmjeni imamo prebacivanje valuta iz kune u euro, pa tu se odmah može vidjet koliko će biti njihove naknade u eurima. Znamo svi da smo u inflaciji da cijene rastu, a njihove naknade ostaju zaista smatram da bi s vremenom nakon što se napravi duboka analiza, nakon što se napravi izvještaj o broju korisnika od svih stupnjeva oštećenja da bi se trebalo razmatrati o povećanju takvih naknada. **Radin, Furio (Nezavisni)** Vi ste gotovi hvala. Gospođa Vlašić Iljkić. Izvolite. Izvolite. Zahvaljujem. Evo ja bih se nadovezala na svoju raspravu koju sam imala u ime Kluba zastupnika SDP-a. Smatram da ono što sustav socijalne skrbi odnosno cjelokupna vlada na čemu treba raditi je dobra međuresorna suradnja jer ono što smo imali prilike vidjet pogotovo prije dva mjeseca, slučajevi građanina koji su živjeli u zapuštenim uvjetima gdje se pokazalo da je sustav odradio svoj, što se tiče socijalne službe, štto se tiče zdravstvene služe, znači svi su nešto radili i policija je intervenirala, ali u konačnici korisniku se nije pomoglo odnosno nije se doprinjelo do korisnika i nije mu se pomoglo.

i da postupanja idu onako kako to protokol i smjernice će odrađivati, a ne na dobru volju i poznanstva ljudi koji se međuresorno poznaju. Svaki sustav zapravo radi za sebe, svi imaju po svojim pravilima kakti odrađen posao, a u konačnici vidimo da se korisniku nije pomoglo. Svakako ovo govorim iz iskustva jer znam da je teško sve sustave objediniti i ajmo reć natjerati na suradnju, ali moramo biti svjesni da korisnik je taj koji najviše trpi, a u konačnici država je dužna osigurati onom koji nije sposoban samostalno brinuti o sebi da mu se pomogne i da učini to umjesto njega. Vrlo je važno i u kontekstu rješavanje problema nasilja nad ženama o čemu sam i govorila, što se tiče također međuresorne suradnje i državnog odvjetništva. Imamo informaciju da na županijskim timovima za borbu protiv nasilja nad ženama i sastancima znači ili formalni ili neformalnim sastancima, bilo tko da organizira vrlo teško se odvjetništva uključuju u te sastanke, vrlo teško sudovi se odlučuju da dođu na te sastanke pod nekakvim izgovorom da su oni neovisni. O neovisnosti i ono što im daje zakon što se tiče postupanja ne znači da ne mogu naučiti kroz sastanke i međuresorne suradnje i iskustva drugih stručnjaka uključenih u tu problematiku da se osvijeste o toj problematici što to znači za pomoć pojedincu ili obitelji. Vjerujem i još ću jednom podsjetiti na onu izjavu „kud bi mi stigli kad bi zatvarali sve nasilnike“ duboko zapravo pokazuje da je tu sustav samo da bi sebe zaštitio, a da nije usmjeren na, na zaštitu pojedinca, pa i zaštitu obitelji. Tog moramo biti svi svjesni i mislim da je krajnje vrijeme da se međuresorno poduzmu koraci i odrede se jasne smjernice, mislim da ministarstvo u svojim dokumentima i ima određene prijedloge koji su išli u tom smjeru unazad 10-tak godina, ali i koji nikada nisu zaživjeli, tu prvenstveno mislim što se tiče i suradnje sa UNICEF-om i određenih protokola i smjernica koje smo mogli usvojiti, no nije se usvojilo i nije zaživjelo. Mislim da to svakako sve šteti sustavu i ono što nam se događa da kontinuirano radimo okrugle stolove na pojedine teme iz sustava socijalne skrbi što se tiče nasilja, što se tiče skrbi za stare osobe, djece, no vidimo da pomaka ili nema ili su oni vrlo vrlo mali i u biti su nedostatni, uvijek se pokaže da se moglo više, da je sustav prepoznao određene počinitelje i ranije, no da se sa i tim počiniteljima nije ništa odradilo. Psihosocijalni tretman počinitelja kao i što sam rekla to samo postoji na papiru i u zakonskom okviru, no u praksi se ne primjenjuje naprosto zato što nema ko provodit i taj psihosocijalni tretman uopće nije organiziran iako ja vjerujem da bi polučio rezultate i mislim da primjenom tog modela i tog tretmana prema počiniteljima da bi imali određene rezultate. **Radin, Furio Zahvaljujem. Kolegice Vlašić Iljkić slušajući vašu raspravu dosada moram se složiti s vama i sa vašom tezom da upis zabilježbe na prvoj i jedinoj nekretnini nema smisla iz razloga što ako i postoje eventualni nasljednici oni ne nasljeđuju samo prava nego i obveze naravno, ako postoji dug prema državi moraju ga podmiriti. podmiriti. Mene zanima s obzirom da ste vi iz sustava kako vi vidite ovu izmjenu čl. 205. i dodavanja profesije kao što su politolog, novinar, kako kao pretpostavljam bivša ravnateljica Centra za socijalnu skrb na to gledate. Hvala. Izvolite odgovor. i ono što bi i odgovorila ovom prilikom i kolegici Murganić, ne može se utvrditi ako se upravnim postupkom utvrdilo da korisnik nije u mogućnosti odnosno obveznik uzdržavanja uzdržavati i financirati sadašnjeg sadašnjeg korisnika da je vrlo teško i očekivati da on vrati kasnije sredstva koje je, koje su, koje je država osigurala korisniku za pomoć. A što se tiče proširenja ovog kruga na određene nova zvanja odnosno zanimanja mislim da tu kako sam i rekla u raspravi trebalo bi stajati ne selekcijski nego objedinjeno iz društvenih komunističkih područja znači zna se za koje, a ovako kad mi specificiramo za znači polja iz likovne i glazbene umjetnosti…/Upadica: Hvala/…da jednostavno ne ide u dobrom smjeru. **Radin, Hvala. Ma da, htjela sam zapravo da se vratimo na tu zabilježbu jer stvarno mislim da je to jedan od dramatičnijih momenata u ovom zakonskom prijedlogu i mislim da nije slučajno ostavljen nekako nejasan Znači ako smo prije imali zabilježbu na drugu nekretninu, a sada nejasno imamo ipak zabilježbu na prvu nekretninu ja osobno smatram da je to pritisak na korisnice, korisnike i minimalne zajamčene naknade i smještaja itd. koji je upisan formalan ili više neformalan da se zapravo suoče sa činjenicom aha imaš stan, pa ga prodaj, pa odi u manji stan i da je to jedna zapravo ne socijalna nego nekretninska i elitistička mjera koja se u principu namješta kako kako bi se došlo do lukrativnih nekretnina, nemojmo zapravo zaboraviti to da neprestano se ponavlja da bi se trebalo dinamizirati tržište nekretnina u Hrvatskoj od strane liberala i libertijanaca. Hvala lijepa. Odgovor. promjenu kuna u eure i na taj dio se je pučka pravobraniteljica uključila, ali se ne mogu amandmani na taj dio jer se ne definira s tim člankom zabilježba na nekretnini, nažalost jer bi sigurno uložili i vi i mi taj amandman da se, da se zapravo vrati onako kako je bilo iz 2013. odnosno 2014.g. da zabilježba ne stoji na prvu nekretninu koju korisnik, korisnik koristi samo za stanovanje. Mislim da je to samo, da je dovodi ne samo buduće korisnike od odvraćanja da se obrate centrima za socijalnu skrb nego i postojeće korisnike stavlja u nepovoljniji položaj jer dosada ako su imali jedinu nekretninu imali su pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, sad odjednom u preispitivanju tog prava

ali evo potrošila ga. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ne, ne, vratite, vratite kronometar, vrijeme ne možemo vratiti nažalost. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa, evo hvala potpredsjedniče, oprostite. Kolegice ja bi se vratila upravo na vašu sada temu koju ste u ovoj pojedinačnoj raspravi otvorili, vrlo mi je drago zbog toga, to je ta međuresorna međuresorna suradnja s kojom se mi u sustavu itekako borimo i vi u centrima sigurno znate da najviše ste surađivali s policijom, pa policija s vama, pa tako sve u krug i to je to, nema onih prije, pa onih iza, to su po meni ovako slikovito se izražavam sud, a prije bi trebala biti škola, ha trebali bi biti valjda i roditelji, prije bi toga trebali biti i zdravstveni radnici i kažete da je teško odvjetništvo dobiti, a zdravstvene radnike nikako. Kada je bilo ubojstvo u Đakovu socijalna radnica je pisala liječnici, tražila psihijatrijski pregled, nije dobila, svi znamo ko su bili u centru, svi znamo ko su bili u policiji, ko je bio u zdravstvu ne znamo.

Zahvaljujem. Evo, da slažem se gotovo pa u potpunosti sa ovom vašom konstatacijom. Što se tiče međuresorne suradnje i što se tiče manjkavog dijela I nadam se da će sada doći momenat konačno da se zaista napravi nešto u vladi na razini više ministarstava, ovih koje ste vi spomenuli, koje sam ja spomenula da se propišu jasne smjernice i da se ukaže na obvezu da je i i čuli smo i danas nekoliko puta i jučer što se tiče izlaganja ministra Beroša, ako nam je korisnik ili pacijent u fokusu i ako nam je on važan, onda usmjerimo sustav prema tom korisniku, a ne da se sustav štiti svako za sebe, a onda korisnik tu ne dobije ono što mu je zakonom i ustavom propisano

i apsolutno osuđujem sve nasilje i za nultu toleranciju sam, međutim možemo li problematizirati i naše ponašanje ovdje u saboru pa pisanje medija i javnih televizija da li ono pospješuje zapravo nasilje i ako smo mi iscrpili i prevenciju i sve da li bi trebalo u društvu pojačati represiju jel vidimo da nasilnici nakon nekog vremena, vrlo kratkog vremena za teže povrede pa čak i za ubojstva ne ostaju dugo u zatvoru nego izlaze vani na slobodu i mogućnost da se pojave, pojavi novo nasilje nad nekom drugom žrtvom. Dakle, smatrate li da bi trebali doista povećati represiju nad tim prekršiteljima zakona. Hvala. **Radin, Furio Zahvaljujem. Pa vidim da sad je ministar Malenica ponovno najavio određene izmjene zakona. Ono što me žalosti da je i najavljivao i prije godinu i pola dana da će obiteljski odjeli u u sudovima, općinskim sudovima raditi na predmetima iz, vezano za obiteljsko nasilje. To se nije dogodilo bez obzira što je to vrlo jasno u medijima se može naći i danas izjavljivao i obećavao i udrugama i inicijativama da će to tako biti, to se nije dogodilo. Mislim da svakako je tad bio momenat da obiteljski predmeti dođu više u fokus i da se na njima profesionalnije i specifičnije radi, da nisu ostali u okviru drugih predmeta koji su sada na općinskom odjelu. A što se tiče, znači imali smo priliku pa se to nije dogodilo, sad ćemo vidjeti šta će ministar Malenica po tom dijelu raditi. A što se tiče, rekli ste …/Upadica: Vrijeme./… da je prevencija iscrpljena, mislim da nije iscrpljena još nismo ni krenuli s prevencijom …/Upadica: Hvala, hvala./… kako bi trebali. **Radin, Furio Zahvaljujem predsjedavatelju. Uvažena kolegice evo slušala sam danas izlaganje u ime klubova i vas i nekih drugih s ove opozicijske strane političkog spektra. Dobro je da mi zapravo krećemo od toga što je potrebno korisnicima jer korisnicima bi taj čitav sustav socijalne skrbi trebao služiti. Međutim, čini mi se da ako temeljne institucije krivo postavimo onda do njihovih prava ne možemo niti doći. Time želim reći da mi kroz ove izmjene i dopune ne možemo osporavati ono što se dogodilo u samom zakonu, a to prvenstveno mislim na činjenicu da smo nad sada zbirnim sustavom odnosno zavodom za socijalnu skrb stavili jedno tijelo, paratijelo, to je povjerenstvo čuveno od 5 članova u kojem može biti bilo tko, bilo kakve struke koje će odlučivati o prigovorima korisnika jer eto s nekim uslugama iz sustava nisu zadovoljni. Dakle, to je krivi model

apsolutno nepotrebno bilo i suvišno i da pitanje na koji način će funkcionirati jer mi sad pola godine nakon što je stupio zakon na snagu još uvijek nemamo ni članove izabrane za povjerenstvo, a na prvom natječaju koliko znam se nije ni javilo dostatan broj članova. Toliko o tome koliko su ljudi zainteresirani i koliko stručnjaci trebaju se baviti s nečim što nije moglo riješiti ni centar za socijalnu skrbi, ni zavod za socijalnu skrbi, niti ministarstvo pa bi sad trebali oni kao povjerenstvo tu biti sud koji će reći što je bilo dobro ili što nije bilo dobro. Mislim da je to krivi način i sama praksa će nam pokazat koliko će zapravo tih predmeta biti, ali kažem evo pola godine nakon mi još uvijek nemamo niti izabrane članove povjerenstva što dosta govori zapravo o provedbi tog cjelokupnog zakona. Vi ste slobodni, sad je gospođa Lukačić na potezu sa svojom, a ne završno u ime kluba, završno u ime kluba, da.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, evo ga došli smo i do kraja rasprave o Zakonu o socijalnoj skrbi tj. o njegovim izmjenama i dopunama i čuli smo dosta zanimljivih rasprava danas barem evo meni je to tako izgledalo, ali mi se čini da je na kraju najvažnije reći što je to ovim zakonom, što se to mijenja i što je to korisno za korisnike sustava socijalne skrbi. Dakle, svi oni koji su do sada ostvarivali pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja ili koji su ostvarivali pravo na naknadu za osobne potrebe sada će tu naknadu primati dakle ostvarivati od dana podnošenja zahtjeva ili od pokretanja postupka po službenoj dužnosti, to neće više biti sa danom izvršnosti rješenja. I to je veliki korak naprijed i evo ja se posebno veselim da je ministarstvo osjetilo i imalo sluha za one ljude koji su na to upozoravali i evo i ovo je jedan dokaz partnerstva i udruga osoba s invaliditetom sa ministarstvom, dakle na ovaj način i dalje trebamo djelovati. Čuli smo danas usporedbe ovih naknada sa još nekim naknadama odnosno povećanjima koji je prethodni zakon dakle Zakon o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 17.2. ove godine tim zakonom evo ponovit ću, osobna invalidnina je doživjela svoju ja bih rekla najveću revoluciju od kad postoji kao pravo koje se može ostvariti, a to je da je povećana na 1.750 kuna i da se može ostvariti bez ikakvog cenzusa. To je najvažnije što se je moglo dogoditi kada smo donosili Zakon o socijalnoj skrbi zato što se godinama na to upozoravalo i evo vlada je doista u cjelini rekla bih imala sluha za to od premijera osobno do ministra, a i svih ostalih suradnika u ministarstvu obzirom da jedno vrijeme baš nije bilo sluha za to moram reći jer se smatralo da je osobna invalidnina socijalna naknada, ali evo Bogu hvala uspjeli smo i to riješiti na način da se ona ostvaruje bez ikakvoga cenzusa, dakle potrebno je samo vještačenje i rekla bih težina oštećenja utječe na ostvarivanje ovoga prava. Danas smo ovdje mogli čuti i to da je sustav socijalne skrbi zagušen. Ja bih se mogla složiti s tim, ali vjerujem da kolegice i kolege koje jednako tako misle znaju i koji su razlozi za to. Jedan od razloga po mom mišljenju možda i najveći je vještačenje koje još uvijek nije doživjelo onaj svoj naj najveći i najbolji momenat koji nam se mora dogoditi koji smo zamišljali kada smo i udruge osobe s invaliditetom i pravobraniteljica i ministarstvo kada smo dogovarali uopće jedinstveno tijelo vještačenja potrebno …/Upadica Radin: Vrijeme./… i da je apsolutno neprimjereno da u Hrvatskoj postoji ne znam ni ja koliko tijela vještačenja. Dakle, kada vještačenje uredimo kada ono bude …/Upadica Radin: Vrijeme gospođo LUkačić./… brzo, kratko tada će se i sustav na neki način ubrzati. I na kraju evo ovaj zakon je donio pozitivne promjene, usklađuje se sa zakonom o primjeni eura u RH, dakle

Dobro, uzela sam riječ na kraju samo da bih još jednom pokušala znači završiti ovu raspravu sa vrlo važnim apelom da se ne rade zakoni koji zastrašuju korisnike. Znači uvodite u zakon jedan tip zastrašivanja korisnika koji neće otići zatražiti svoju minimalnu zajamčenu naknadu jer će se bojati da će ostati bez stana. Ja ne znam da li vama ta uopće ono činjenica mislim je dramatična i da li je razumljiva. donosimo zakone u kojima se omogućava znači šta, mislim povećali smo minimalnu zajamčenu naknadu sa 800 na 1.000 kuna, upozorilo se i u trenutku donošenje tog zakona da će biti problema. Ljudi nam se javljaju, meni se javljaju, javljaju se kolegicama neprestano znači kasni s tim, znači ljudi ne dobivaju svoje iznose. Ovdje je pučka pravobraniteljica upozorila na nejednakost postupanja, usluge usluge će biti priznate počevši od različitih datuma. Druga stvar imamo situaciju u kojoj se nekad druga nekretnina pisala za nju zabilježba sad na prvu nekretninu, iako možda ta nekretnina neće biti oduzeta ljudi će biti prestrašeni. Druga stvar ono na što je upozorila kolegica Vlašić Iljkić, znači već u procesu dobivanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili na socijalni stan ili na što već treba se dokazati da nemaš nasljednike koji su te u mogućnosti uzdržavati ali imaju mogućnost nasljeđivanja te nekretnine. Znači to je već riješeno, znači ti ljudi nemaju nikog tko bi se za njih brinuo. Zašto se ne ide za tim da se to onda makne iz zakona, da se ljude ne zastraši, da ljudi dođu i prime svoju minimalnu zajamčenu naknadu. Meni nije jasno, ali moram priznati da na žalost stječem dojam da se rade zakoni u kojima nominalno povećavamo minimalnu zajamčenu naknadu, ali onda svim tipovima birokratskog aparata zapravo ograničavamo broj ljudi koji će uopće zatražiti tu minimalnu zajamčenu naknadu i ograničavamo uopće isplaćivanje te minimalne zajamčene naknade jer nekima će se isplatiti odmah, a nekima tek za 6 za 6 mjeseci. Drugim riječima država će i uštediti iako će nominalno povećati minimalnu zajamčenu naknadu. Znači, te socijal-darvinističke mjere koje ono filantropski nude ljudima socijalnu naknadu a istovremeno ih straše da nisu zapravo oni koji se mogu kvalificirati kao korisnici minimalne zajamčene naknade socijalnog stana ili čega veće su na žalost utkani u mnoge naše zakone i prakse u društvu. prije svega voljela bih i u tim situacijama i drugim situacijama koje su kolegice prije mene elaborirale da se vjeruje onome tko je došao tražiti minimalnu zajamčenu naknadu i onome tko je u problemu. Hvala lijepa. Gospođa Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a završno i time bi bilo završno, završno baš. Barem mislim, uvijek ima vremena. Izvolite.

Čak i da ima malih poboljšanja za neke skupine korisnika vrlo teško možemo govoriti o iskoraku prema naprijed, ako nismo dobro uredili tko o čemu odlučuje i tko koga kontrolira. Meni se čini da prvo trebamo urediti institucija i njihov unutarnji sustav od početka do kraja kako se ne bi dogodilo da jedan te isti kod dva različita korisnika bude na različit način riješen. To je temeljni problem Hrvatske države o kojem god području govorili, da li o sustavu pravosuđa ili o sustavu socijalne skrbi ili o poduzetnicima. Dakle, 2 subjekta, 2 različita imena i prezimena mogu proći sasvim drugačije ovisno o tome kome će u ruke doći njihov slučaj na rješavanje. I to je ono što zamjeram inicijalnom, odnosno prvom zakonu kojeg smo mijenjali kada smo rekli da ćemo 72 samostalna, do tada samostalna centra za socijalnu skrb staviti pod jednu krovnu instituciju u novi Zavod za socijalnu skrb i da ćemo tom tijelu, a to bi čak i mogao biti neki dobar iskorak recimo dajemo mu šanse, ali onda smo tom tijelu stavili još jedno vanjsko tijelo kontrole famozno Povjerenstvo za prigovore za koje nismo propisali kriterije tko je taj koji može biti član takvog povjerenstva, a još gore nismo uveli nikakav sustav kontrole rada tog povjerenstva. Dakle tko njih nadzire? Nitko. Ujedno smo korisnicima sustava socijalne skrbi onemogućili onu ustavno-pravnu zaštitu koju bi imali jer je svako rješenje, svako rješenje o priznanju ili o odbijanju bilo kojeg socijalnog prava upravni akt. U svim drugim situacijama postoji kontrola upravnih akata, postoji prvostupanjsko upravno tijelo, drugostupanjsko upravno tijelo u konačnici upravni sudovi. A ovdje, dakle za najranjivije socijalne skupine uveli smo sustav da toga nema. Dakle, nema sudske kontrole ispravnosti upravnih akata. Nema. Zašto? Eto HDZ se tako dosjetio, nego će kontrolirati neko para tijelo u kojem nema čak ni pravnih stručnjaka, čak ni stručnjaka iz područja socijalne skrbi nego eto nekog tko je HDZ-u po volji. I onda će kad zaprimi neki prigovor reći ovaj mi valja, ovaj mi ne valja. E pa ne valja takva država. Zato ovaj cijeli zakon, cijeli koncept naprosto treba složiti ispočetka. Nije korak naprijed, jer kažem ne može i ne smije se dogoditi da dva slučaja prođu drugačije ovisno o tome kako se koji pogleda ili čijim očima i o kome se radi. Također je teško govoriti o dobrom modelu ili uopće dobrom pristupu ako prilikom izrade onog inicijalnog zakona sami stručnjaci nisu uvaženi, a doista nisu bili. Ovdje su se sami centri za socijalnu skrb pobunili i rekli su da tim novim zakonom cijeli se postupak više administrira i više udaljuje od doista rješavanja problema i potreba krajnjih korisnika. Dakle, što smo zapravo napravili? Ništa. A to koliko ništa najbolje se vidi iz činjenice da zakon mijenjamo eto niti pola godine od njegova donošenja, a u tom razdoblju ono famozno povjerenstvo protiv kojeg sam se bunila, na taj dio zakona podnijela najviše amandmana još uvijek nije niti formirano, niti uopće izgleda da postoje zainteresirane osobe koje bi u takvom tijelu uopće htjele biti. I sad vas ja pitam čak i da postoji hipotetska ili teorijska mogućnost da je neki korisnik evo netko tko treba pomoć zbog posebnih posebnih potreba ili invalidnine da mu je zakonom i omogućeno da dobije neko pravo. Kome će se on u konačnici žaliti? Kome? Sudovima više ne može. Po novom zakonu to tako nije niti koncipirano, a povjerenstva još uvijek nema. Pa gdje vam je tu korak naprijed? I vama. Nema povrede Poslovnika, nema ničega tako da možemo zaključiti raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti i sutra počinjemo u 9,30 Prijedlogom odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu. Hvala lijepa. Odmorite se do sutra tako da možemo govoriti o Oružanim snagama.